Nemate pravo kolega Živkoviću. Postavili ste pitanje, dobili ste odgovore.Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović. Uvaženi predsedavajući, gospođo ministar, predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, građani Srbije, danas imamo nekoliko zakona na dnevnom redu, a ja ću se fokusirati na Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada.Dobro zgrada.Dobro je što smo imali priliku da vidimo da neki ne misle da se doživotno bave politikom. Doći će izbori za nekoliko meseci ili za tri godine redovni parlamentarni, biće prilike da se dobije licenca, da se proba, da se radi kao upravnik u nekoj od stambenih zgrada. Na žalost, ti veliki stručnjaci nisu uspeli da upravljaju ni vinogradom, pa čisto sumnjam da će moći da upravljaju i ovde sa stambenim zgradama. Ali, vredi pokušati, možda su u međuvremenu nešto i naučili da rade.Zakon o stambenim zgradama, o održavanju stambenih zgrada i stanovanju je dobar zakon. Dobar je jer posle niza decenija rešava velike probleme. Ono što želim da istaknem posebno to jeste problem onih ljudi koji su vlasnici stanova, koji su vlasnici svoje privatne svojine, kojima su ti stanovi oduzimani pre 60 ili 70 godina i koji nisu imali mogućnost da upravljaju svojom imovinom na način na koji su to oni želeli. Ovim zakonom se u roku od deset godina kažemo, da se vlasnici stanova vrate u svoju privatnu imovinu, a da u međuvremenu upravljaju njom na onaj način na koji smatraju da treba.Dobro je da se uvodi red i ovo jeste Vlada koja uvodi red u Srbiju. Jeste Vlada koja uvodi zakone. Vlada koja se ne vodi time da se donose odluke po vinogradima, da se donose odluke tako što se upada u privatne upada u privatne posede, tako što se pljačka i otima. Ovo je Vlada koja se zalaže za poštovanje zakona i uveren sam da ćemo tako i nastaviti da radimo naš posao.Imao sam priliku da razgovaram sa predstavnicima Udruženja zaštićenih stanara. Oni su takođe veoma zadovoljni rešenjima koja se u zakonu nude, pogotovo su istakli to, čime oni jesu zadovoljni, i želim da vam prenesem njihovo zadovoljstvo, a to je da će oni imati priliku da otkupe stanove koji su u javnoj svojini i time, da kažem, da će biti pravde i na jednoj i na drugoj strani. Oni nisu bili krivi u to vreme kada su neki ulazili u te stanove, dobijali ih od strane države, otimanjem na žalost, u takvom se vremenu tada živelo. Imaće priliku da otkupe stan u javnoj svojini.Takođe, mislim da su pravedna rešenja i za jedne i za druge, kvadratura koja je predviđena po jednoj osobi. Ovaj zakon je dobar i zaslužuje podršku i vidim i hvala Bogu da je tako da će dobiti veliku podršku u parlamentu Srbije i želim vam da nastavimo dalje da radimo za dobrobit građana, dobrobit društva i uveren sam da će oni koji su malo pre napustili ovu salu podržavajući ovaj zakon naći neko novo radno mesto, a verovatno će to biti mesto upravnika nekog minornog dvorišta nakon sledećih izbora. Hvala Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. **Marko Đurišić** Hvala predsedavajući.Poštovana ministarko sa saradnicima, naravno, u vremenu koje imam teško je sistematski govoriti o svim predlozima zakona koji su danas na dnevnom redu, gde je meni bez stvarno jasnog razloga spojena rasprava o zakonima koji nemaju nikakve veze i čija međusobna rešenja nisu povezana. Time se nastavlja jedna loša praksa u parlamentu.I same ove činjenice padaju u vodu i vaši argumenti kako su ovi zakoni bili na javnoj raspravi. Bilo je dovoljno vremena da se o njima sve kaže, a očigledno da nije bilo dovoljno vremena ako smo morali po ovoj proceduri da ih usvajamo. Očigledno da nije bilo dovoljno vremena kada je predlog zakona, konkretno sada govorim o Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada došao u parlament sa jednim rešenjem i sa nekoliko članova koji definišu otkup stanova u kojima borave službena lica ili koji su po nekom drugom osnovu dodeljena na korišćenje. Tada ste pod pritiskom javnosti vi sami obrisali te članove.Onda članove.Onda danas u diskusiji kritikujete poslanike koji predlažu amandmane kojima se pojedini članovi brišu. Mislim, da je to u najmanju ruku nekorektno, su prvi amandmani na ovaj zakon bili amandmani – briše se, određeni članovi. Ja vas pitam ako je sve to toliko dobro prodiskutovano zašto je onda došlo do ovoga, zašto su došla ta rešenja na koja Vlada nije imala nikakav drugi odgovor sem da ih obriše iz zakona. A onda zašto i hitan postupak i sve drugo.Isto se odnosi i na ove zakone vezano, a koji pripremaju praktično davanje koncesije na aerodrome u Srbiji. Nekoliko puta ste danas ponovili, ali mene niste ubedili da Vlada još nije donela odluku o tome na koji način će se razvijati aerodromi u Srbiji. Meni ovako kako čitam ove predloge zakona, izmene i dopune zakona, govori da Vlada vrlo jasno zna ko će biti kupac, odnosno koncesionar budući za aerodrome u Srbiji i da priprema zakone, upodobljuje zahtevima tog koncesionara. To je suštinski loše što ova Vlada radi godinama unazad.Znači, vi ne tražite i ne pravite investicioni ambijent u kome će neko doći, sagledati kakav je zakonski okvir, kakva je neka politika, kakvi su planovi i onda doneti odluku na osnovu toga da li će investirati u Srbiju ili ne. Vi tražite investitore, što ne mora da bude tako loše, ali onda pravite jedan loš korak, a to je da njima upodobljujete zakone Srbije. Time šaljete lošu poruku drugima koji gledaju i razmišljaju da li da dođu da investiraju u Srbiju. Time šaljete poruku da postoje podobni investitori i oni drugi. Ako je neko dobar sa Vladom onda ćemo izmeniti zakon za njega, izmeniti uredbu, izmeni sve što treba, ali ako nije dobar sa Vladom neće moći da ostvari tu svoju investiciju. Zato Srbija kaska bez obzira šta vi pričali, statistika jasno govori da Srbija kaska za zemljama u okruženju u stranim investicijama.Da, avioindustrija raste, raste svuda u svetu, to je jedna od grana privrede sa najvećim rastom 4% do 7%. U Evropi, u svetu taj procenat je mnogo veći zato što avioletovi postaju sve jeftiniji. Zato što se razvijaju mali aerodromi i zato je situacija i broj letova iz Niša toliko uvećan, jer danas razvojem lou kost kompanija ti mali aerodromi su, da kažem, traženi na tržištu. Ako bi pravili onda poređenje kako su neke druge zemlje iskoristile videli bi da i mi tu kaskamo.Vi niste ovde došli posle dva meseca mandata i sada nam govorite o svojim planovima i o tome kako nešto nije rađeno u prethodnom vremenu. Vi dolazite ovde kao član Vlade već petu godinu. Bili ste doduše u jednom drugom ministarstvu prve dve godine, a sada već treću godinu vodite ovaj resor. U najmanju ruku je nekorektno da vi sada govorite kako je prošlo, kako ništa nije rađeno u prethodnom vremenu i da ste vi odgovorni za veliki deo tog vremena koje je prošlo.Mislim prošlo.Mislim da sa takvim načinom ne možete da očekujete podršku u Skupštini van ovog kruga poslaničkih grupa koje podržavaju Vladu. Mi smo dali značajan broj amandmana. Vidim, na žalost da je ceo ovaj paket amandmana za ovih osam tačaka dnevnog reda, taj broj je nešto preko 800, tako da sasvim sigurno zbog poslaničkih ograničenja nećemo moći da raspravljamo o svim amandmanima. Znači, možda ćemo uspeti da raspravljamo o prva dva zakona, svi ostali amandmani na te zakone neće stići na dnevni red na raspravu u Skupštinu.Skupština će se samo na kraju o njima opredeliti što je još još jedan pokazatelj zašto je loše ovako spajati ovoliki broj važnih zakona koji treba da otvore nove razvojne šanse privrede u Srbiji. Hvala.

vezano za koji smo prihvatili amandman poslaničke grupe SNS, a to je da članovi 152, 153. i 154. budu sklonjeni iz tog Predloga zakona. To nije bio pritisak javnosti, jer verujte mogli smo svi kao Vlada da ostavimo takve članove, ali je naše mišljenje u odnosu na sve ono što smo i pre ovog zakona pripremali da upravo sve bude jasno u pregledu i da svima bude jasno šta kroz određeni zakon ili član zakona radimo. Ovo nije bilo jasno i nije bilo dobro definisano i ja sam to nekoliko puta rekla i nemam problem nikada da kažem kad prosto negde smatram da nismo na pravi način sproveli onu našu ideju. Naša ideja je bila potpuno drugačija i vezana je bila za porodice nastradalih policajaca ili ranjenih policajaca.Dalje, inače da vas informišem, od vaših 56 podnetih amandmana 16 amandmana je prihvaćeno, pogotovo oni amandmani koji su bili vezani za Zakon o stanovanju. Zato mi u tom smislu nije jasno, kada sada komentarišete da li smo mi vas ubedili ili nismo, da li će da privatizuje aerodrom ili neće, Zakon o aerodromima koji je danas ispred vas je vrlo jasan. On unutar sebe, čl. 16. i 17, prvo definiše da se jasno mora doneti nacionalni program rada razvoja aerodroma. Dakle, ovaj zakon ne govori o tome da se sada vrši privatizacija aerodroma. Ono što sam rekla i ranije, ukoliko se budemo odlučili, ova Vlada to radi jasno, pregledno i transparentno. Sve odluke Vlade, osim one koje su pod oznakom poverljivosti, mogu da se vide i o njima se zna. Kada budemo odlučivali i dolazili u situaciju uopšte da na osnovu nekoliko varijanti odlučujemo kako idemo dalje strateški sa aerodromom „Nikola Tesla“, javnost će o tome da zna.Sve što se bude radilo bilo da je u pitanju strateško partnerstvo ili koncesija biće na transparentan, jasan način predstavljeno i biće uređeno i određeno, dakle, konkursom, dokumentacijom i javnim pozivom za takav proces. Dakle, ništa neće biti urađeno na drugi način.Nekad ranije mnoge stvari su se očito tako radile, ali da se sada ne vraćamo u tu davnu prošlost. Kada govorite o tome da je sve ovo namešteno, da zbog toga postoje neki podobni investitori i manje podobni investitori, znate šta, status naš ove dve godine na Duing biznis listi, to što smo u top deset reformatora upravo po uslovima poslovanja, ocene nam daju investitori, a ne daju institucije neke, govori da vi niste baš u pravu, nego da mi maksimalno činimo da upravo uredimo ambijent za investitore i da nema to da li je neko podoban ili je manje podoban investitor, nego pre svega postoje interesi naše zemlje, naši planovi, naše strategije koje mi pokušavamo da sprovedemo tako što dolaze investitori investitori i ulažu kod nas. Niste u pravu da svi drugi, ne znam, nešto idu brže, a da mi idemo sporije.Naprotiv, i kad su u pitanju strane direktne investicije, a i kad je u pitanju rast aerodroma i broj putnika na aerodromima, i pre 10 godina je rastao broj putnika na svim aerodromima, samo nije na našim, i pre 10 godina su se svuda aerodromi mnogo brže i više razvijali samo nije naš, ni „Nikola Tesla“ ni Niš. O Nišu neću ni da govorim. Dakle, 2014. godine niški aerodrom je imao ispod 1000 ili 1.500 putnika. Danas mi pričamo o 100 hiljada putnika. Danas mi pričamo o 2017. godini kao 200 hiljada putnika. Znači, ipak se nešto uradilo.Naravno, sa vaše pozicije opozicije vi imate vaš komentar, ali moja dužnost je da kažem i obaveza da niste u pravu kada govorite o tome da mi sada kaskamo. Naprotiv, mislim da smo pokušali bar u određenim resorima u saobraćaju da uhvatimo taj korak i da smo sada mnogo bolji u odnosu na ceo region, a rekla sam status naš na Duing biznis listi, i to gde smo sada, pokazuje da sam u pravu. Hvala. **Veroljub

činjenica da će Srbija jedina u Evropi imati bezvizni režim sa Kinom, govori o tome da odnosi dveju zemalja stalno napreduju, te da se dugoročno planiraju. Srbija, kao zemlja koja utemeljuje svoje mesto u modernom svetu, očigledno ima velikog prijatelja u Kini, a Kina u Srbiji pouzdanog i poštenog prijatelja u ovom delu sveta, zahvaljujući bliskim odnosima od izuzetnog značaja aktiviranje saradnje sa Narodnom Republikom Kinom. Kao potencijalno najvećim emisionim turističkim tržištem na svetu, Kina je vodeća svetska u emisionom turizmu.Prema podacima, kineske nacionalne turističke administracije, u 2015. godini 120 miliona kineskih državljana putovalo je u inostranstvo. Potrošili su oko 15 milijardi dolara, i to je u odnosu na 2014. godinu oko 15% više. Činjenica da se broj turista koji putuju u inostranstvo iz Kine povećao 13 puta od 1998. godine, sama po sebi govori o razvoju najdinamičnijeg turističkog tržišta na svetu. Osam miliona turista poseti Novi Zeland u toku jedne godine.Predviđanja kineske nacionalne turističke administracije je da će u narednih pet godina oko šest stotina miliona kineskih turista posetiti strane destinacije. Glavni pokretački faktori ovako velikog rasta putovanja bili su vizna liberalizacija i povećanja kupovne moći kineskih državljana. Tamo gde idu njihovi turisti Kinezi ulažu u infrastrukturu, hotele i privredu. Ukidanje viza za građane Kine sama po sebi predstavlja istorijsku šansu, kao i ogroman potencijal za turističku ponudu Srbije i preporod turističke privrede.Ako dodamo tome prognoze da će region 16 zemalja centralne istočne Evrope do 2018. godine beležiti rast kineskih turista od 46%, možemo reći da ovim zakonom Srbija možemo reći da ovim zakonom Srbija ide događajima u susret.Danas smo mogli da čujemo da smo se dobro setili da napravimo Sporazum o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša Republike Srbije i Narodne Republike Kine. Niste u pravu, nismo se setili. Ovo je rezultat jednog višegodišnjeg postepenog procesa koji nam govori da naša Vlada planira i da promišlja, da brine o građanima.Mogu da vas podsetim na to da smo 2014. godine

SAD.Takođe, juče smo na Odboru za spoljne poslove mogli da čujemo zabrinutost dela opozicije u smislu bezbednosnih i ekonomskih migranata. To smo mogli i danas da čujemo od kolege Živkovića.Nas je juče ambasador Đurišić, pardon, koji je danas ovde, upoznao sa tim da su svi standardi i bezbednosne procedure ispoštovani i da će Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Kine strogo nadzirati i reagovati na bilo kakve izazove i biti u stalnom kontaktu. Da u ovom smislu ta praksa nije nikakva novost, podsetiću vas na Sporazum o uzajamnom putovanjima građana dve zemlje. To je iz 1979. godine, ugovor koji je potpisala SFRJ sa Narodnom Republikom sa Narodnom Republikom Kinom.Veći protok kineskih državljana osnažiće mogućnost saradnje na poljima kulture, ekonomije, trgovine, sporta, nauke, obrazovanja i tako redom.

što je i u odnosu na zemlje Evrope negde oko tri puta manje.Prema podacima Svetske turističke organizacije, Srbija je u poređenju sa zemljama sličnih kapaciteta, Mađarskom i Slovačkom, ima znatno manji broj noćenja. Nadamo se da ćemo postići veći broj poseta.U

Ovde možemo da dodamo slobodno i železnicu čija se izgradnja planira, takođe Luku Pirej, i pregovore oko Luke Bar, a o čemu smo juče isto čuli od kolega iz Ministarstva spoljnih poslova.Kina kao najmnogoljudnija zemlja sveta poslednjih godina, ne samo da beleži vrtoglav rast turista koji odlaze u inostranstvo, već i turista koji dosta troše.Istraživanja pokazuju da kineski turisti potroše oko 1500 eura po osobi na putovanju. To je odgovor na bojazan o ekonomskim migrantima, koje su neke kolege ovde izrazile, a treba i primetiti i to da je Kina, nekada možda raspolažu i starim informacijama, kao zemlja koja je bila izvor migranata, danas postala destinacija destinacija poželjna za ekonomske migrante, naročito iz južne i jugoistočne Azije i Afrike.Takođe, neke smo danas mogli da čujemo da podržavaju ovaj sporazum, iako im Kina nije naročito važna, zbog prilike kako oni kažu, da se uzme neki novac. Ovakve navike neću da komentarišem, ali pored materijalne koristi, važno je istaći da su za nas suštinska nematerijalna dobra, kao društvo, naša dva naroda. Narodi Srbije i Kine imaju uzajamno poštovanje, uvažavanje, podršku, zajednička sećanja, a podsetiću vas dame i gospodo, i na zajedničke žrtve koje smo imali tokom zločinačke NATO agresije.Rezultat ovog sporazuma će biti bolje upoznavanje dva naroda i jači međudržavni odnosi, kulturna, naučna i saradnja u obrazovanju su za mene lično, najvažnije vrednosti kojima zemlje mogu bilateralno da rade i koje mogu da razvijaju. Na kraju, možemo da citiramo filozova Mao Ce, koji je rekao: „Jedan put od hiljadu milja počinje prvim korakom“ i nadam se da ovaj zajednički korak Srbije i Kine, može da nas dovede do toga da počnemo zajedno da koračamo sa našim partnerima, među kojima su najmanje dve zemlje koje su među najjačim i najrazvijenijim u svetu. Hvala

da li je dobro promišljeno to, da mi budemo jedina zemlja u Evropi koja nema vizni režim sa Kinom? Da li je to u skladu sa politikom koju vodi aktuelna vlada, bar javno, bar na rečima, a to je da mi idemo ka EU?Naravno, ni za turiste iz Kine, niti za čeličane iz Kine, niti za bilo šta iz Kine, nije cilj tržište turističko, tržište čelika, tržište prehrambenih proizvoda, ili tržište ne znam čega Srbije, ili ta pruga navodna, od Beograda prema Budimpešti, nego je to cilj Kine da izvrši ekonomsku penetraciju u Evropu, u EU, i to je jasno kao dan, i to je legitiman cilj. To je legitiman cilj, samo je pitanje, ako to EU ne vidi kao nešto dobro, nego misli da treba produžavanjem, i carinske zaštite i vizne zaštite, da spreči tu aktivnost Kine, da li je dobro da mi na putu ka EU, budemo saučesnik, u ponavljam, sa njihove strane legitimnim ciljevima Narodne Republike Kine. Pitanje je samo tu – koje je naše mesto u tom procesu? Zato sam izrazio sumnju, da li je dovoljno promišljeno ovo sa ukidanjem viza za nosioce običnih pasoša, kao što se kolokvijalno kaže.

a nisam u drugim delovima odgovarao njemu, kao i na pitanja koje je opozicija postavljala.U ovom drugom delu, mogu samo da iznesem svoje mišljenje i ono kako razumem. Mi smo često u praćenju i ispunjavanju raznih standarda koji su sada najviše poznati sa evropskim integracijama i to je dobro da prihvatamo, da odlučimo i da vidimo dali možemo da primenimo nešto što je bolje i korisnije od onoga što mi trenutno radimo, ili je potrebno, zbog tržišta sa kojim sarađujemo itd. Dakle, to unapređivanje pozdravljam, ali isto to

smo prateći i jureći, najčešće za zapadnim standardima, često zaboravljali ko smo i šta smo.Tako, mi smo u nekim stvarima, često bili prvi u svetu, najugledniji. Pominjemo sada Mihajla Pupina, Nikolu Teslu itd. U sportu, možemo da objasnimo onome ko me ne razume, kao Novaka Đokovića, naše vaterpoliste, koji su ljudi prvaci u svetu i oni su iz našeg naroda, iz naše zemlje. Njihovom odlukom su postali prvi u tome, i zato su postali prvi u svetu. Prepoznali su nešto pre ostalih, uporno radili, trenirali i nameću standarde ostalima. Dakle, ostali koji hoće da budu prvaci u tim delatnostima, oni moraju njih da prate kao uzor i da se njima bave.Isto bave.Isto tako, smatram da mi prepoznajemo prvi u Evropi viznu liberalizaciju, i otvaranje toga sa Kinom, i to je standard koji mi uvodimo Evropi. To je moje mišljenje i moj stav. **Veroljub Arsić** Reč ima narodni poslanik Nada Lazić.

Poštovani potpredsedniče, poštovane kolege narodni poslanici, poštovana ministarko sa članovima Vlade.Pitanje stanovanja i stambenih odnosa trebalo bi da predstavi jedno od najvažnijih segmenata socijalne politike, s obzirom da pravo na stan označava zadovoljenje osnovne ljudske potrebe, a priznato je kao neotuđivo ljudsko pravo. Ovim pitanjima, kod nas, nažalost, se već duže vreme ne poklanja odgovarajuća pažnja, pa nije ni čudo što su se ovde nagomilali brojni problemi, nerešena pitanja i pravne praznine, s obzirom da je postojeća zakonska regulativa stara i više od 20 godina.Novi Predlog zakona o stanovanju i stambenim odnosima će pokušati da reši te probleme. Najpre moram da istaknem, da smatram, da je pozitivno rešenje to što će novi zakon objediniti materiju koja se trenutno nalazi u tri odvojena zakona, o stanovanju, održavanju zgrada i socijalnom stanovanju, te će se sada biti znatno lakše građanima, da se neposredno upoznaju sa propisima iz ove oblasti, što je veoma važno, ako želimo da ovaj zakon zaživi u praksi.Najveća praksi.Najveća novina koju donosi novi zakon je davanje pravnog subjektiviteta zgradama za kolektivno stanovanje. To će u praksi značiti, da će svaka Stambena zajednica, kako će se ubuduće zvati Skupština stanara, u jednoj zgradi ili zajedničkom ulazu dela zgrade, morati da ima svoj matični broj i račun u banci, da će moći da zaključuje raznovrsne ugovore koji su vezani za poslove održavanja i servisiranja zgrade.Poznato da održavanje zgrada i zajedničkih prostorija kod nas, na veoma niskom nivou. Retki su izuzeci da postojeći Kućni saveti i Skupštine stanara dobro rade i održavaju u ispravnom stanju instalacije, fasade, krovove i okolinu zgrade. Nažalost, kod nas dominiraju primeri, da zbog nesloge i ličnih zađevica, ne postoji nikakav dogovor među komšijama, pa se pojedine zgrade i bukvalno raspadaju, a da za to niko nije odgovoran, ili pokazuje zabrinutost zbog toga.Predlogom novog zakonskog rešenja nastojaće se da se takvo stanje drastično promeni. Naši građani koji žive u stambenim zgradama, moraju da shvate, da stanovanje u zgradi pod istim krovom, za sobom povlači, i zajedničku odgovornost za održavanje zajedničkih prostorija, prostorija, spoljnih fasada, krovova, instalacija i okoline zgrade.U cilju podizanja značaja te odgovornosti predviđa se da će svaka zgrada obavezno morati da formira Skupštinu stambene zajednice i da izabere upravnika, kao lice ovlašćeno za zastupanje zgrade i organizaciju poslova vezanih za zajedničko održavanje.Ovim zakonom se htelo naglasiti menadžerska uloga upravnika koji je u stvari jedan od naših komšija, ali ako niko od stanara ne želi da se bavi upravničkim poslom, postoji mogućnost da se unajmi profesionalni upravnik koji će za taj posao biti plaćen.Profesionalni upravnici će morati da imaju posebne licence za obavljanje ovog posla i biti upisani u javno dostupne registre. Uvođenje ovakvog sistema, naravno, pretpostavlja i kontinuiranu mesečnu obavezu učešća u finansiranju troškova održavanja zajedničkih delova, a koju će vlasnici stanova ili drugih delova zgrade biti u obavezi da uplaćuju na račun stambene zajednice, što takođe mislim da je dobro rešenje, jer je do sada praksa takva, da se za veliki deo popravki i održavanja traže sredstva iz budžeta jedinice lokalnih samouprava, odnosno ona sredstva koja kroz poreze daju svi građani, pa i oni koji ne stanuju u stambenim zgradama.Predviđeno je da ako neka stambena zgrada ne formira svoje organe umesto njih to će uraditi opština, postaviti prinudnog upravnika i propisati iznos sredstava, koji će se uplaćivati na ime naknade za održavanje zgrade. Na drugoj strani predviđa se obaveza da se takvo prikupljena sredstva striktno namenski troše, kao i da svako od stanara u svakom momentu može da ima uvid u fakture i stanje računa stambene zajednice.Kako bi se ove odredbe sprovele u delo, Predlogom zakona se predviđa i obaveza organa lokalnih samouprava na načine registra stambenih zajednica na svojoj teritoriji.Značajan deo zakona posvećen je i socijalnom stanovanju i u njemu se razrađuje koja lica imaju pravo na stambenu podršku, pod kakvim uslovima je mogu dobiti i načine na koje mogu ostvariti zakupom ili unapređenjem uslova stanovanja, ili stanovanjem u posebno namenjenim zgradama.Na posletku prelazni i završne odredbe ovog zakona su od ništa manjeg značaja, jer se njima predviđa rešavanje stambenog pitanja, nosilaca stanarskih prava nad stanovima koji su u svojini privatnih lica zadužbina i fondacija. Nema potrebe naglašavati koliko za društvo predstavlja problem taj sukob, dva osnovna ljudska prava, prava na stan i prava na mirno, i neometano uživanje svoje imovine.Ovim zakonom prepoznaje se da ovaj problem postoji i zadaju se okviri za njegovo rešavanje. Predviđa se da se najpre u upravnim postupcima utvrdi ko su sve nosioci stanarskog prava, da se evidentiraju potrebe za preseljenjem, kako bi opštine odmah po nastajanju mogućnosti bile u stanju da nosiocima stanarskih prava obezbede prelazak u stanove u javnoj svojini, a plan je da se svi zakupci rasele u roku od 10 godina, tj. do kraja 2026. godine i da se u tom roku konačno razreši ovaj problem i likvidira stanarsko pravo, kao vreme ranijih teških istorijskih okolnosti.U cilju je što bržeg rešavanja ovog problema, jedinice lokalne samouprave već će biti u obavezi da i svoje budžete na godišnjem nivou izdvajaju sredstva za izgradnju stanova za preseljenje, a u troškovima izgradnje tih stanova Republika će vršiti sufinansiranje 50% troškova.Poštovani narodni poslanici, poslanička grupa PUPS-a, smatra da je donošenje ovog zakona od velikog značaja za sređivanje međuljudskih odnosa u našim zgradama, za početak procesa njihovog sređivanja, kako bi naše ulice i gradovi izgledali lepše, za otvaranje mogućnosti da se jedan broj ljudi dobije i zaposlenje na poslovima održavanja zgrada, da se reši problem ljudima sa stanarskim pravima, te će u danu za glasanje dati svoju podršku ovom zakonskom predlogu, kao i ostalom setu zakona koji su danas na dnevnom redu. Zahvaljujem.

Hvala, gospodine predsedavajući.Svašta smo čuli u debatama i raspravama u današnjem danu, pa čak da i to gospodin Zukorlić ulaže primedbu i žali se na divlju gradnju u Novom Pazaru, ali dobro.Što se tiče koncesije aerodroma i zakona o aerodromima, to je jasan stav da pripremate neku zakulisnu radnju i da pripremate prodaju aerodroma nekom vašem tajkunu ili finansijeru SNS, kao na primer Zvonku Veselinoviću.Što se tiče zakona o stanovanju, takođe SNS priprema da građanima Srbije ošteti budžet za 200, 300 ili 500 dinara kako bi zaposlila svoje partijske poslušnike, one koji im lepe plakate ili su u službi SNS. No dobro, kako No dobro, kako radite tako će vam se i vratiti.Što se tiče zakona o transportu opasne robe, kažete u obrazloženju i slažem se da je to ozbiljan zakon i da je to potrebno, da želite da ovaj zakon bude kompatibilan sa evropskim zakonima. Mi to naravno podržavamo.Želim da mi ministarka koja je tu već pet godina u Vladi Republike Srbije odgovori, što je takođe povezano za zakonom o transportu robe, šta se to dešava na samo 70 km od Smedereva. Nadam se da ste upoznati sa tim, a tiče se upravo ovog zakona.To dešava od 2013. godine, gde je protivpravno, bez ikakvog papira, bez ikakve dozvole u Smederevu izgrađeno skladište TNG od 3000 metara kubnih. Izgrađeno je pored parka, parka, pored šetališta, na kojem se svakog dana ili svake večeri šetaju deca. Taj TNG se prevozi pored najvažnijih institucija grada Smedereva i kroz sam centar tog grada.Privremena dozvola je izdata od grada Smedereva i siguran sam da ste upoznati u to, iako Zakon o planiranju i izgradnji kaže da to tako nije u skladu sa pomenutim zakonom. Nisu ispunjeni uslovi za izdavanje ni lokacijske, ni građevinske dozvole.Postupanje grada je suprotno članu 57. Zakona o planiranju i izgradnji i siguran sam da ćete to vi kao ljudi od struke i potvrditi.

Ta dozvola nije izdata koliko sam ja upoznat i predprojektne uslove Direkcija za plovne puteve, što investitor nije dobio. Urbanističkim planovima razvoja vodenog saobraćaja nije predviđena izgradnja pristaništa.Naše je pitanje – da li ste ministarka upoznati sa ovakvim dešavanjima na samo 70 km od centra Beograda? Da li će ovaj zakon Da li će ovaj zakon o transportu opasne robe zabraniti da se ovakve stvari više dešavaju? I, da li, ako ste upoznati sa ovakvim dešavanjima, krijete i ako krijete, koga to država štiti?Preko stotine prijava, preko 30 natpisa u dnevnim listovima imamo oko ovog slučaja i niko nije reagovao. Niko iz gradske uprave, niko iz policije, niko od nadležnih ministarstava nije reagovao dok se ovaj projekat izvodio, a za to je bilo potrebno tri meseca. To nije moglo preko noći da se završi.

Ja razumem gospodina Milojičića, koji verovatno oseća problem što ne može da bude politički prepoznatljiv i onda je smislio dapomene mene. Sada će svi u Narodnoj skupštini, a možda po neko od građana koje smo iscrpeli ovim maratonskim raspravama, da ga politički primeti.U ga shvatam. Ne želim se sukobiti, čak mogu da mu kaže, nek me zamoli, kad god mu treba malo popularnosti ima dozvolu od mene da me pomene.Ono što mi što mi nije jasno jeste zašto ovi unučići Zorana Đinđića i posle njegove smrti nastavljaju da ga sahranjuju na ovaj način?Dakle, ustanove koje sam ja podizao zadnjih 20 godina, pogotovo ove prosvetne koje se još grade, su zapravo bile uz veliku, veliku podršku njihovog vođe, a mog tada velikog prijatelja Zorana Đinđića. Dok su demokrate bile sa mnom, onda su im i ptice pevale. Onog trenutka kada su krenuli drugim putem i kada se nastoje odreći onoga što je Zoran Đinđić uspostavljao, gradio i osnivao, evo vidimo kako im ide – veoma loše. Meni je žao, jer tu ima i mojih bivših prijatelja, ali šta mogu. Ne mogu da im drugačije pomognem, osim da im dopustim da moje ime i prezime mogu koristiti u podizanju ili pokušaju vraćanja svoje popularnosti. Hvala.

ni o najboljem premijeru kojeg je Srbija imala, dr Zoranu Đinđiću, ovde se ne radi ni o kakvom prepoznavanju ili ni o kakvim ličnim animozitetima, ovde se radi jedino o poštovanju zakona.Demokratska stranka je već 27 godina državotvorna stranka koja se zalaže za slobodu medija, vladavinu institucija i vladavinu prava.Gospođa Mihajlović je unizila vladavinu prava time što nije srušila nelegalni objekat, a premijer je rekao da taj objekat ne može da bude srušen iz političkih razloga, pa ja pitam da li mi poštujemo vladavinu prava, da li postoje ljudi u Srbiji koji su iznad zakona ili je ovde, kako je to u svim evropskim zemljama, zakon jednak za sve? Demokratska stranka se nada zbog budućnosti građana Srbije da je ovde zakon jednak za sve, mada SNS i njeni sateliti svakog dana pokazuju da to nije tako, nažalost,

Šta ispriča poslanik za tako kratko vreme. Sve ovo što ste vi ispričali do sada, sve to je radila Demokratska stranka 12 godina, sve. Znači, vi ste pravili tendere stranka 12 godina, sve. Znači, vi ste pravili tendere za unapred poznate kupce i to što mi danas najveći broj privatizacija zovemo pljačkaškim, nažalost, zovemo ih zato što ste ih vi sprovodili, nije ih sprovodila ni SNS, ni Aleksandar Vučić. Znači, pravili ste prvo tendere za unapred poznate kupce. To je radila Demokratska stranka. Zatim ste, ono što sam već jednom rekla, a ponoviću, pa zato sada ljudi imaju strah kada hoćemo da uvedemo zaista jedan pregledan red, u komunalnoj policiji zapošljavali članove DS i vaših satelita, koji god oni bili. oni bili. Zbog toga ste na ivici cenzusa i zbog toga vi kao politička partija imate problem. Prema tome, to kad govorite o koncesijama, zapošljavanju SNS-a, mi to ne radimo.Još nešto da vam kažem, vas su građani kaznili. Građani Srbije su na poslednjim izborima pokazali da nakon prve Vlade u kojoj je bila SNS, imali smo parlamentarne izbore i, koliko ja znam, osvojili smo više od 50%. To je bilo mišljenje građana Srbije o politici Aleksandra Vučića i SNS, a mišljenje građana Srbije o vašoj politici je da ste vi i dan danas na ivici cenzusa. To je istina.Konkretan problem koji ste izneli, dva puta je inspekcija pisala prekršajne prijave. Već godinu i po dana se na sudu nalazi taj slučaj. Dakle, ono što je sada, to je u domenu pravosuđa. Građevinski inspektori, uopšte inspekcija Ministarstva i i vodnog saobraćaja je izašla i izdala zatvaranje dva puta gradilišta i dva puta podigla prekršajnu prijavu, u skladu sa svim važećim propisima i zakonima.

Mislim da je potrebno odgovoriti ovde.Optužujete DS za privatizacije. Znamo i sami da je tih 24 privatizacija obavljeno od 2004. do 2007. godine u Vladi DSS-a, Koštunice i Dinkića, G17, sa manjinskom podrškom SPS.Vi sami znate da ste učestvovali i da ste bili deo G17 i tu odgovornost nosite delom i vi svojim angažovanjem.Nema potrebe optuživati DS za sve što se dešavalo u Srbiji od 2000. godine, kao da je sve bilo sjajno stanje a i sami ste bili deo tog procesa posle 2000. godine. Ovde se samo očekuje odgovor o poštovanju zakona u slučaju bespravne gradnje u Novom Pazaru. To je pitanje koje smo svi ovde čuli. Verovatno sve nas, poslanike, interesuje taj odgovor onako kako interesuje i javnost Srbije, a interesuje nas svakako i stanje i transport i skladištenje opasnih materija, posebno kada se transportuju kroz naseljena mesta.Govorili ste o tome i to je za pohvalu, kada govorite o potrebi da se izmesti i realizuje projekat izmeštanja teretnog transporta kroz Grad Niš. Znamo da je pokrenuta inicijativa i da su mnoge odluke donesene od 2011. godine. Evo, čekamo neko vreme. Čeka se dugo vremena i nije to isključivo vaša odgovornost. Dobro je da se realizuje i izmesti taj transport, ali smo nažalost svedoci onoga što se desilo u Bugarskoj pre nekih nedelju dana i velike tragedije koja ugrožava naseljena mesta.Pitanje je bilo jasno i sa najboljom namerom – kako zaštiti građane Smedereva od onoga što može da se Izvolite. **Zorana Mihajlović** Potpuno ste u pravu. Evo, sada ću da odgovorim taksativno po svim ovim tačkama koje je poslanik rekao.Dakle, kaže ovako – pripremate koncesiju i ovaj zakon o upravljanju i koncesija pripremaju se zbog toga da biste napravili neke zakulisne radnje i prodali aerodrom nekom vašem tajkunu koji vas finansira iz SNS. Moj odgovor taksativan je: ne, mi to ne radimo, to je nekada radila DS i tako prodavala preduzeća u Srbiji.Druga tačka je bila zapošljavanje članova SNS kao upravnika stambenih jedinica. Odgovor je – ne, mi to ne radimo, to je radila DS, zapošljavajući svoje aktiviste, pre svega u komunalnoj policiji, a bogami i na svim drugim mestima.Treće pitanje je bilo pitanje pristaništa i uopšte Smedereva, na šta je dobijen jasan odgovor da ova Vlada koristi sve instrumente koje može da koristi da zaustavi sve moguće probleme koji se pojavljuju, a oni se de fakto pojavljuju kada govorimo u tom delu pristaništa i uopšte u tom delu Smedereva.Dalje, pitanje je bilo za bespravnu gradnju. Moj odgovor je – zakon će se uvek poštovati, svaki zakon, pogotovo onaj zakon koji smo doneli da rešimo deset godina bespravne gradnje kojom se bavila pre svega DS.Ja potpuno razumem da niste mogli da niste mogli da donosite kvalitetnije zakone zato što ste se bavili upravo gradnjom i izgradnjom i traženjem najboljih lokacija po celoj Srbiji kako biste zarađivali novac. To je u redu i to je vaše pravo, ali ja vam kažem šta radi danas i čime se danas Vlada bavi.Što se tiče mog članstva u bilo kojoj političkoj partiji, da, ja imam 26 godina radnog staža, da ja sam bila član G17 plus do 2005. godine, nakon čega sam izašla iz stranke i nisam bila ni u jednoj političkoj partiji do 2010. godine, kada sam došla da radim sa Aleksandrom Vučićem i čast mi je da budem u Vladi u kojoj je on predsednik Vlade, zato što rezultati ove Vlade ne mogu da se mere ni sa jednim rezultatom Vlade DS, recimo i od perioda od 2004. godine, kada je Boris Tadić bio predsednik države i obavljao očito deset funkcija, svih mogućih, od premijera pa do svih ostalih. ima narodni poslanik Aleksandar Marković.

I jeste, prethodni govornik je nešto uradio i ostao živ. Dakle, ja mu želim da bude još dugo živ i zdrav, ali ne bih se sada bavio njim i njegovim poslovima. Njegovim poslovima se inače bave nadležni državni organi.Ono što je simptomatično, svuda gde je vlast vršila DS na kraju državni organi imaju pune ruke posla.Nego, da pređemo na zakone. Dakle, ja bih se u svom izlaganju osvrnuo na nekoliko zakona danas, a pre svega mislim na Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada. zgrada. Veoma je retka prilika da se jedan zakonski tekst odnosi baš na svakog građanina Srbije, kao što je ovaj zakon, zakon koji se bavi stanovanjem, jer svi mi, i mi poslanici i svi građani, svi smo stanari i kao stanari svi smo u situaciji da nas ovaj zakon dotiče, da nas ovaj zakon tretira.Veoma je retko i da se pred jednim zakonom nađe toliko međusobno suprotstavljenih interesa koje je potrebno rešiti, toliko zapuštenih odnosa i pitanja, toliko urušenih fondova, a da se prilikom razrešenja svih tih problema mora voditi računa i o ekonomskim i o socijalnim mogućnostima naše države da sve te interes uspešno uskladi.Ovim zakonom Vlada Republike Srbije nesumnjivo čini jedan značajan iskorak u obezbeđenju ljudskih prava u stambenoj oblasti. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada integrisao je sve elemente stambenih prava utvrđenih relevantnim odredbama međunarodnih konvencija o zaštiti ljudskih prava.

EU.Ono što mi je lični utisak, lični utisak mi je da kao da je postojala namera da se toliko dugo čeka na ovaj zakon, kao da su, mislim na stranke prethodnog režima, kao da su čekale godinama i godinama da se reši jedan ovako značajan segment, da se reši jedno ovako značajno pitanje, da se uvede red u postojeće propise, koji, složićete se, nisu bili uređeni na najbolji način.Postavlja se pitanje - zašto je to tako? Verovatno da nisu želeli ni transparentnost ni efikasnost. Ova Vlada, Vlada na čijem čelu je Aleksandar Vučić, želi transparentno i efikasno da reši ovo pitanje. Zato smo posle 30 godina odlučili da uredimo ovu oblast, jer da nismo uredili ja se bojim da bismo došli u situaciju u kakvoj je, recimo, opština Vračar trenutno, da iz fonda opštine Vračar nestane stotine stotine stanova.Dakle, proverom dokumentacije sadržane u zbirkama isprava i uvidom u bazu podataka Republičkog geodetskog zavoda, utvrđeno je da od ukupno 421 stana, gradska opština Vračar nije u mogućnosti da koristi čak 160 stanova. Neki su, jedan manji deo, otkupljeni ko zna kako, ko zna pod kakvim uslovima, ko zna pod kakvim okolnostima, neki su vraćeni u postupku restitucije, to je jedan manji broj, neki se nalazi u Fondu poslovnog prostora Vračar, ali nepostojećih stanova je 70. Dakle, 70 stanova za koje nemamo dokumentaciju kako su isparila. Nekad su postojala, a sada ih više nema. Dakle, iščezli, 70 stanova.Zato apelujem i nadam se da će ovaj zakon, između ostalog, uneti dodatan red u funkcionisanje stambene politike i da nećemo dolaziti u ovakvu situaciju da nadležni organi, nakon vršenja vlasti jedne stranke, istraže i dođu do podatka da je nestalo 70 stanova.Kada je reč o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj delatnosti, želim samo da istaknem nekoliko najznačajnijih ciljeva koji se postižu donošenjem ovog zakona, a to je zapravo stvaranje uslova za upravljanje komunalnim delatnostima i obavljanje komunalnih delatnosti. Ono što bih posebno apostrofirao, to je jačanje odgovornosti i efikasnosti jedinica lokalne samouprave i vršilaca komunalne delatnosti, kao i povećavanje ulaganja u komunalnu infrastrukturu i usklađivanje principa obavljanja komunalnih delatnosti sa najboljom međunarodnom praksom.Dakle, zašto sam malopre istakao kao najbitniji deo ovih ciljeva jačanje odgovornosti i efikasnosti jedinica lokalne samouprave kada je reč o komunalnim delatnostima? Zato što iz revizije, gle slučaja, jedne lokalne samouprave, gle slučaja, upravo prethodnog govornika koji je malopre govorio, a u pitanju je Smederevska Palanka, dolazimo do neverovatnih zloupotreba. Danima smo slušali ovde dok smo usvajali budžet i od ministara koliki je ukupan dug, kolika je ukupna šteta u toj opštini. Ona iznosi, da ponovim, tri milijarde

što je naravno apsolutna neistina, a on je oštetio budžet za tri milijarde dinara.Dakle, ja sad ne bih, zbog vremena koje je preostalo poslaničkoj grupi, čitao sve iz državne revizije poslovanja Smederevske Palanke, ali moram nekoliko primera da istaknem. Dakle, prihodi od naplate komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama u iznosu od milion i po dinara, zatim komunalne takse za korišćenje prostora za parkiranje drumskih, motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima u iznosu od zapravo bliže osam miliona dinara, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u iznosu od sedam miliona dinara, prihodi o davanju u zakup javnog zemljišta na određeno vreme za privremene objekte u iznosu od nešto više od dva miliona dinara. Prihodi od davanja u zakup grobnog mesta u iznosu od

sprovedenog postupka javne nabavke preuzete su obaveze i plaćene usluge, bez ikakvog pisanog ugovora. Kako ste se to dogovarali? Usmeno, ja tebi, ti meni? se talili pritom? Dakle, bez pisanog ugovora, u iznosu od 24 miliona dinara.Ovo sve potpada, predsedavajući, vidim da mi sugerišete na neki način da možda izlazim iz domena dnevnog reda, ali ovo sve potpada pod komunalne delatnosti.Dakle, bez sprovedenog postupka javne nabavke, bez ikakvog pisanog ugovora, više od 24 miliona dinara. I on nama danas spočitava da imamo u planu da oštetimo budžet građana za 200, 300 ili 500 dinara, kako je rekao, citiram šta je rekao.Molim vas, iz svih ovih razloga koje sam naveo, želim da vas pozovem da u danu za glasanje podržimo ova predložena zakonska rešenja. Zahvaljujem.

reklamiram čl. 104, 107. i 108, a vama kao predsedavajućem neka je na čast, posle svih ovih laži, neistina i uvreda na račun i DS i moj lično, da ne date narodnom poslaniku repliku. To neka je vama na čast. Od prethodnog govornika nisam ništa pametnije ni očekivao kada je njemu Aleksandar Martinović idol i on mu šapuće. Nisam mogao ništa bolje ni da očekujem. Hvala

Kolega Milojičić je ranije tražio pravo na repliku, a ne u vezi izlaganja.(Radoslav Milojičić: Nisam.)Ne, mahali ste ovde Poslovnikom, tražili da vas pogledam i rekao sam u redu je, dobićete pravo na reklamiranje Poslovnika, tako da ne vidim u kom delu sam ja

U svakom slučaju, smatram da je bilo prostora da reagujete na isti način i nakon njegovog izlaganja. Svima je ovde jasno šta se dogodilo. Ustao je čovek sa nekontrolisanom željom da nešto kaže, pritom ne dovoljno siguran šta će da uradi, obraća se vama. Vama obrazlaže kakvu povredu Poslovnika, a želeo je pošto-poto da nešto dobaci, onako ružno i primitivno kako jedino ume, da dobaci nama. To nije adekvatno reklamiranje povrede Poslovnika. Vi to znate. Razumem i širinu i toleranciju, ali drskost i nevaljalstvo ne treba dozvoljavati.Mislim da je bilo potrebe da reagujete na isti način, pa oduzmete dva minuta njegovoj poslaničkoj grupi. Možda deluje surovo, s obzirom da ih nema baš puno, ali koliko god nebitni i mali bili, uvek mogu da imaju i dva minuta manje. Toliko na temu ovog člana 103. Ja se iskreno nadam da neće biti potrebe da reagujemo na isti način svaki put kada jedni te isti ljudi daju sebi malo više lufta nego što je normalno, da bi se za televiziju slikali, da bi imali šta da tvitnu, što je, verujem, upravo sada otišao da uradi. Hvala lepo. Zahvaljujem, kolega Orliću.Verovatno bih tako i uradio, ali gospodin Milojičić je na polovini svog izlaganja sam sebi isključio mikrofon, nisam ja.Reč Reč ima ministarka dr Zorana Mihajlović. prethodnih vlada ili je to bilo nemanje hrabrosti ili je to bilo nemanje želje da urede ovako važnu oblast stanovanja. Nikad mi neće biti jasno zašto neko smatra da je uvreda ako pomenemo ono što se stvarno dešavalo u prethodnom periodu i te sumnjive privatizacije, gde baš nećemo reći da nije bilo uopšte DS-a.No, kroz ovaj zakon o stanovanju, mi smo pokušali da napravimo takav sistem da kroz strategiju stambene politike koju ćemo usvojiti naredne godine nikad više ne dođemo u situaciju da ne znamo gde je 70 stanova i da nemamo ne 70, nego jedan, da nemamo dokumentaciju o stanovima po svim lokalnim samoupravama, a samim tim i na nivou

Znači, pet zakona, tri sporazuma, da pročitam zakone: Zakon o upravljanju aerodromima, Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, Zakon o transportu opasne robe, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima i Zakon o javnom i privatnom partnerstvu i koncesijama.Kakve veze ovih pet zakona imaju jedan sa drugim, to ni sam predlagač ne zna, a sigurno ni onaj ko je predložio da se ove tačke spoje u jednu. Da bi građani znali zašto se tačke spajaju u jednu, diskusija po jednoj tački dnevnog reda, po jednom zakonu, tipično traje dva do tri dana. Toliko je i potrebno da se prođe kroz zakon, da se diskutuje, prvo u načelu, posle po amandmanima, da bi onda mogli zaista da raspravimo zakon. Međutim, pošto vladajućoj većini rasprava ne treba, oni se i ne pripremaju za ove sednice, pošto u tim sednicama, kao što smo čuli prethodnog govornika, o svemu je govorio, samo ne o ovim zakonima.(Predsedavajući: I vi se niste, kolega Raduloviću, pripremili za sednicu, jer ne pričate o zakonima, pa vas molim da se vratite na temu dnevnog reda.)Nama je bilo jako važno da saznamo, ako je moguće da nastavim svoje izlaganje, pošto prethodni govornik, niste ga prekinuli ni jednom,

Ako je neko u Smederevskoj Palanci, treba da završi u zatvoru, a ne da ovde maltretirate Skupštinu i građane govoreći o stvarima koje nemaju nikakve veze sa dnevnim redom.Ovi predlozi zakona i Skupština je zakazana u petak predveče, da bi sednica bila zakazana u ponedeljak, da bi skratili vreme da uopšte poslanici mogu da se spreme i da ozbiljno diskutuju o ovim zakonskim predlozima, tako da umesto o svakom od ovih zakona da raspravljamo dva do tri dana i da zaista vidimo šta se tačno u njima nalazi, oni su svi zgurani u jednu raspravu od dva do tri dana.Da ponovim, aerodromi, stanovanje i održavanje zgrada, transport opasne robe, komunalne delatnosti, javno-privatna partnerstva i još tri sporazuma. Ovo je krajnje neprihvatljivo.(Vladimir

Zakon koji je danas na snazi, prva verzija je bila 1989. godine, pa nakon toga 1992. godine i do danas je tu, uz par izmena u međuvremenu, i onda se pojavljuje ovaj zakon koji je, blago rečeno, loš, imaće katastrofalne posledice. Jako je važno da građani znaju da ovo utiče na sve građane Republike Srbije koji žive u stambenim zgradama, na sve građane, neke drakonske mere koje su stvarno potpuno potpuno neprihvatljive i u uređenim zemljama na koje se tobože ovo poziva. Ja sam živeo i u Nemačkoj i u Kanadi, u Americi, ovakvi zakoni tamo ne postoje.Imao bih jedno pitanje, pošto onog trenutka kada je ovaj zakon o stanovanju ušao u Skupštinu, a to je bilo 22. novembra 2016. godine, u tom zakonu je bio i jedan član 153. Interesuje me – gde se denuo taj član i kako se uopšte našao u tom originalnom predlogu? „Blic“ je je imao jednu naslovnu stranicu o ovome i onda je to povučeno, inače, od milja je ovo zvano „kumov zakon“, odnosi se na kuma premijera. Znači, taj član je govorio o pravu na kupovinu stana u javnoj svojini koji se koristi po osnovu ugovora o zakupu na određeno vreme. Znači, praktično svi oni koji su zakupili državne stanove, pogotovo Diposove vile i stanove, su po tom članu trebali da dobiju pravo da ih otkupe, i to da mogu da plaćaju 20 godina u dinarima, bez kamate. kamate. Interesuje me, da nam ministarka kaže – kako se ovakav član uopšte našao u Predlogu zakona, zašto su ovo uopšte predlagali, a onda na kraju i zašto su ovo

da neće.U Zakon o stanovanju uvode se neke stvarno drakonske mere, uvode se upravitelji zgrada. Način na koji je zakon koncipiran je da onaj ko je upravnik zgrade, ako ga bira skupština stanara, da ima velike obaveze, da ima zakonske obaveze, tako da je jako malo verovatno da će se ljudi iz zgrada prihvatati tog posla uopšte, zato što je veliki posao, velika odgovornost, a nema nikakve naknade. Time je otvoren prostor za privatne upravitelje, za koje, interesantno, Privredna komora Srbije, jedna parazitska institucija, da bude ta koja će licencirati upravnike zgrada i koja će oduzimati licence. Ovo vam je primer kako partokratija sebi gradi prostor za uzimanje reketa. Kao kod notara i kao kod izvršitelja. Onda imamo i deo gde opštine uvode prinudnu upravu, gde će same postavljati te upravnike zgrada i praktično time nameštati svojim ljudima da to vode.Da li smo, recimo, u zakonu uopšte videli koliko zgrada ima i na koliko ljudi se ovo odnosi, kada je napravljen ovakav sistem? Privredna komora Srbije, znači, to je jedna paradržavna institucija u kojoj su naterani privredni subjekti da budu član, a to je tema i posebne diskusije. Zatim, imamo gomilu kazni u samom zakonu, koji propisuje šta će se tu desiti ako se ne naprave pravna lica za svaku zgradu. Da bi građani znali šta ovo znači, svaka zgrada u kojoj imate dva vlasnika, dve stambene jedinice će morate da naprave pravno lice, da ono dobije PIB, matični broj i račun u banci. Tako da očekujemo da nakon ovoga verovatno dođe i neki zakon o porezima na te stambene zajednice, pa i neko zapošljavanje u njima, jer ko će voditi knjigovodstvo, ko će se baviti svim tim poslovima i kako će ti ljudi za to biti plaćeni? Ništa zakonom nije predviđeno, a predviđeno je moranje.Inače, na zapadu postoje ove korporacije, ali one nisu tako koncipirane da moraju svi da ih imaju, nego su koncipirane tako da kad neko gradi novu zgradu može da napravi takvu korporaciju, može, naravno, i kasnije, pa ljudi kad kupuju stanove u takvoj zgradi znaju na šta se obavezuju, a ne ovakvim merama nametnuti nešto što zaista nema apsolutno nikakvog smisla.S druge strane, ima smisla nametnuti obaveze vlasnicima stanova, vlasnicima zgrada, donositi propise koji se na njih odnose. Ali, terati sve da prave da prave pravna lica koja će biti onda odgovorna, koja će imati svoje troškove, koje moraju da vode knjigovodstvo je potpuno besmisleno. Biće veliki revolt zbog ovoga. Kad građani shvate šta im se dešava biće veliki revolt, posebno kod prinudnih upravnika. Ja ne znam kako će se to sprovesti, kad opština pošalje nekoga ko hoće onda da od stanara u zgradi uzima podatke i da im nameće bilo šta. Znači, ovo je jedno nakaradno rešenje koje ne bi trebalo da postoji.Za kraj da dodam deo oko ovih zaštićenih stanara, ministarka je ovde objasnila kako, je li, postoje ti zaštićeni stanari negde u Knez Mihajlovoj, imaju neke stanove od nekih sedamdesetak kvadrata. Do sad su plaćali devet hiljada dinara mesečno, a sad će država kao da popravi poziciju, pa će to biti 18 hiljada dinara, a ustvari tržišna cena je 49 ili kako je već ministarka otprilike rekla. Sad, moje pitanje je, ako su to privatni stanovi, otkud državi pravo da zahteva od privatnih vlasnika da vodi socijalnu politiku, pa im nameće cenu od 18 hiljada ako je tržišna cena zaista 49? Znači, imamo jedan veliki raskorak oko toga. I kakve veze ima socijalna politika sa pitanjima vlasničkih prava u stanovima?Znači, ako hoćemo da rešimo socijalnu politiku, to mora sa socijalnim kartama, to moramo da znamo ko su socijalno ugroženi građani, a ne da se to radi na ovakav način i ponovo daje rok od deset godina. Podsetiću predlagače da je prethodni zakon iz 1992. godine nalagao opštinama da u roku od deset godina reši status svih tih zaštićenih stanara, pa se ništa nije desilo. Evo sad ingenziono Vlada ponovo rešava isti problem na isti način dajući rok od deset nazad na ovo pitanje – gde nesta onaj član 153? Zašto ste ga uopšte stavljali u zakon, po kome bi oni koji su zakupili vile i druge državne stanove su mogli da ih otkupe na 20 godina bez kamate u dinarima? Zašto ste to uopšte predlagali i zašto je nestao taj član zakona? Ovaj drugi deo, da li ste svesni koliki ćete revolt izazvati kod građana, jer ovo nije uvođenje reda, ovo je uvođenje nameta i pravljenje haosa.Za kraj, bilo je par primedbi oko toga, tobože bilo ranije partijsko zapošljavanje, sad ga nema. Ja zaista ne znam odakle vam obraz da tako nešto kažete, pa građani Srbije jasno znaju našta to liči. U Srbiji ne možete da dođete do posla bez partijske veze. Hvala.

Ovi što imaju duže noge oni idu napred, ali evo vidite kako lutkari i lutke nas optužuju da smo lutke nekog lutka, a on kad pucne ovako prstima svi za njim, on na čelu kolone.Još jedan od razloga zato što su me ometali dok sam reklamirao ovaj Poslovnik, a inače ja razumem prazne ljude pune sebe, ali nemaju pravo da krše Poslovnik. Dakle, prethodni govornik je ona osoba koja nas često ovde upozorava da smo kršili Poslovnik, odnosno da se nismo držali teme dnevnog reda.Meni reda.Meni lično ne smeta, reklamiram član 106, meni lično ne smeta što je više od pola svog izlaganja promašio. On uglavnom promaši, što je promašio temu ali s obzirom, moramo imati u vidu, da ta poslanička grupa, koja se zove čini mi se „nikad im dosta nije bilo“, prečesto reklamira Poslovnik govoreći da mi to činimo, da ne govorimo o temi dnevnog reda ja sam u obavezi, kolega radi i gledalaca radi, da ukažem na ovu povredu Poslovnika, a vama gospodine predsedavajući ne zameram što ste dopustili da kolega sa svojim sledbenicima je izašao, da kolega može malo da zaobiđe temu.Cenim što ste vi popustljivi prema toj grupi koja se uporno žali da su njihova prava da su njihova prava ograničena, a posebno je dirljivo kad se žale u direktnom prenosu da ih nema na Televiziji RTS. Iz tih razloga, malo ubuduće da povedete računa o tome da se ista pravila primenjuju i na ove koji se stalno žale kada oni učine ono o čemu se tako prečesto i žale. Inače, imamo razumevanja za vašu toleranciju i ne tražim da se glasa o ovoj povredi Poslovnika. Hvala. Zahvaljujem, kolega Rističeviću.Upravo ste sve rekli razloge zašto sam bio tolerantan, zato što se stalno žale kako nemaju pravo da diskutuju. Neka diskutuju, neka građani vide šta imaju da kažu, da ponude i neka ocene njihov rad.Po Poslovniku, Miljan Damjanović.MILjAN DAMJANOVIĆ: Gospodine predsedavajući, prekršili ste član 109, jer se gospodin Saša Radulović neposredno prva dva minuta obraćao poslaniku režima, Aleksandru Markoviću, i ukazivao da nije govorio o temi. Tema je stanovanje. Aleksandar Marković je iznosio podatke vezano za stanove koje, kako on makar tvrdi, su nestali bez ikakvog traga. Čak ako se ne varam o 70 stanova je rečeno, opštini Vračar.E, sad, ja razumem da ga je on s druge strane upitao, ako već ima te podatke, zašto kao poslanik ne podnese ili opština ili javni pravobranilac ili ko već, tužbu protiv određenih lica jer smo mi u prošlosti baš u ovom parlamentu imali prilike da gledamo da su pojedini donosili ovde zatvorske košulje, a da su ih zatim uzimali za svoje savetnike. Pa, se plašim da će Aleksandar Marković jednog dana uzeti za savetnike iste one koje danas optužuje da su nešto pokrali. Znači, u tom smislu Saša Radulović je to mogao da govori, a ne vidim razlog zašto bi prikrivao bilo čiju krađu. Hvala.

Jeste, obraćao se i kolegi Đukanoviću direktno, koji će dobiti sada pravo na repliku. Obraćao se direktno i kolegi Markoviću i ne znam poslaničku grupu koja je više reklamirala Poslovnik, a manje ga se pridržavala, ali to je njihovo pravo.Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Đukanović. Hvala predsedavajući. Replika zato što sam direktno pomenut da sam dobacivao, a nisam, postavljao sam mu pitanje. A znate zašto se smeje ovako cinično? Zato što ne zna ni na jedno da odgovori. A znate zašto ne zna da odgovori? Jer, nije ni pročitao zakon. A znate zašto nije pročitao? Zato što se u ovo ne razume. I, to je stravičan pokazatelje nekompetentnosti ovih ljudi. Da smo primenjivali njegovu ekonomsku logiku gde je tražio da preduzeća daju lične karti, ekonomski kolaps ovde doživeli. Da smo njegove poreske reforme koje je predlagao, primenjivali, mi bi bili sa dva miliona najmanje u minusu. Tako su to izračunali ljudi koji su ipak od neke struke.A ljudi koji nemaju u svojoj poslaničkoj grupi nijednog pravnika. Možete da zamislite poslaničku grupu bez ijednog pravnika. Pa, to je zastrašujuće. I, ako već pričamo o partokratiji, pa nije naša potpredsednica stranke nego vaša, buduća u Savetu za borbu protiv korupcije. Majka jedne poslanice je u Agenciji za borbu protiv korupcije. Da ne pričamo o tome što svuda po dubini je pozapošljavao svoje drugare, kumovima davao poslove. Kum mu je između ostalog u poslaničkoj grupi i i njihovim ženama, odnosno svojoj i kumovoj ženi nameštao poslove tamo gde su bili stečajni upravnici. Oni pričaju o partokratiji. Pa, to je najgore moguće licemerje.Molim vas, zaista ubuduće da kada krenu da pričaju o zakonu, a ne drže se reda, a nama ovde drže pridike, ja vas molim da ih opomenete zato što nemaju pravo nikome da drže lekcije, posebno ne oni koji apsolutno nikakvu kompetentnost u ovoj oblasti nemaju. Hvala vam. Saša Radulović. Izvolite. **Saša Radulović** Hvala.Zahvaljujem se poslaniku što mi je omogućio repliku, izneo niz neistina. Naravno u poslaničkoj grupi Dosta je bilo, nema mog kuma, tako da je to jedna izmišljotina njegovog šefa, zajedno sa svim ostalim stvarima koje je kazao. Međutim, činjenica jeste, ono što je stvarno poražavajuće je da je SNS usavršio partijsko zapošljavanje i doveo ga do potpunog apsurda. Tako da nema nigde prostora ni za koga, osim ako ne prolazi kroz njihove partijske komisije i dobije partijske poslove.I onda ti nesposobni kadrovi se postavljaju na najodgovornija radna mesta i prave ogromnu štetu Ako pogledamo recimo ovaj Superhik budžet koji je donesen, u njemu se lepo vidi da je za gubitke javnih preduzeća, koje vode nesposobni kadrovi, odvojeno 47 milijardi dinara. Penzionerima je oteto 20 milijardi na godišnjem nivou. Možemo da vidimo koliko košta ta neodgovornost SNS-ovih kadrova.Što se tiče ličnih karata, da su one uvedene građani znaju, to je uvođenje reda, znali bi i imovinu, znali bi i obaveze, imali bi finansijske planove, ekonomske planove, sistematizacije radnih mesta i neke bi od njih možda i preživele, a ne ovako da je sve uništeno praktično. Imamo „Železaru Smederevo“, koja je napravila 270 miliona evra gubitka u dve godine, 2014. i 2015. godine, za 2016. godinu još ne znamo. Ne bi imali Er Srbiju koja iz godine u godinu pravi ogromne gubitke, mnogo veće nego što ih je pravio Ovo je cena neodgovornosti, cena partijskog parazita koji ubija Srbiju. Drago mi je da mogu na ovakav način da obavestim građane o tome što se zaista dešava i zamolio bi poslanika Đukanovića da nam još jednom omogući da o ovome popričamo.

za razliku od mene i svih nas ovde, pa vi imate presudu od Trgovinskog suda, i vas su kaznili, a ne nas. Prema tome, nemojte vi da pričate o kompetentnosti.Jedna je zaista zastrašujuća stvar ovde. Vi ste se sad mrtvi hladni u vašoj replici odrekli kuma i supruge. Kako biste se tek naroda odrekli? To je jezivo. Mrtvi

narod.Vaša buduća potpredsednica je lagala da je finansijski stručnjak, a završila je geološki ili geodetski fakultet. O čemu vi pričate? Lagali ste javnost da imate stručnjaka u Savetu za borbu protiv korupcije, a ona završila geologiju ili geodeziju, šta li je već završila.

bilo dobro da onima koji sada nešto glasno negoduju neko jednom objasni kako tačno glase poslaničke odredbe koje regulišu pravo na repliku. To kažem u principu.Sada se obraćam vama, gospodine predsedavajući. Nije retka scena da ti neki mašu nekakvim papirićima kojima se poziva na temu dok traju replike. U najmanju ruku to je smešno, vi to dobro znate i primećujete, ali kada neko ne može za par meseci da pročita Poslovnik i da ga razume, to je već više problem tih nekih.Hteo sam da prokomentarišem samo par stvari, a vi gospodine predsedavajući vodite računa, molim vas, precizno, da li ću da dam osnov za repliku spominjanjem imena ili bilo koje stranke. Vodite računa precizno, jer sam siguran da će onaj koji je ovu repliku izazvao sigurno da traži reč ponovo. Ako ne bude imao osnova, sigurno će da se žali na sva usta kako je nešto strašno progonjen i kako su mu neka prava uskraćena. Zato vas molim za vašu pažnju, gospodine predsedavajući.Što se tiče SNS i partijskog zapošljavanja, pomenuli smo to već danas, ali nije loše podsetiti se. U najmanju ruku je komično da bilo kakav komentar u tom smeru dolazi od onih koji su direkt sa partijskog prešli na porodično zapošljavanje, koji su direkt zloupotrebljavali mogućnost da odrede ko će biti saradnik određenih preduzeća i davali te poslove svom bračnom drugu. To je primer par ekselans, od toga goreg nema.Što se tiče priče o budžetu, vi gospodine predsedavajući ili neko od narodnih poslanika možda bi mogao da prepozna čije su ovo reči, a vi pratite da li sam bilo čije ime izgovorio. Na temu subvencija 2013. godina on objašnjava da ova mera postoji i u drugim državama i da je jasno da mora postojati nešto zbog čega će se ulagači opredeliti baš za Srbiju, pa su subvencije potrebne. Šta mislite ko bi to mogao biti? Da nije možda baš onaj koji danas o tim subvencijama govori sve suprotno. Hvala lepo. Reč ima ministar Zorana Mihajlović.(Saša

Replika.)… da zamolimo gospodina Radulovića da ostane ovde. Molim vas ostanite da vam objasnimo, pošto to ne znate, jer ovo nisu stečajni upravnici, nego profesionalni upravnici. To je razlika.(Saša

Gospodine Arsiću, replika.)Dame i gospodo narodni poslanici, pogledajte poslanika Radulovića koliko je nevaspitan i ne dozvoljava mi da završim rečenicu i misao.(Saša

U skladu sa članom 109. Poslovnika Narodne skupštine, narodnom poslaniku Raduloviću izričem opomenu.Stav

Ne želim da se mešam, ali zaista nije u redu da vi kažete bilo kome ovde - sram vas bilo. Dozvolite da vam barem odgovorim na mnogo reči koje ste izgovorili o ovom zakonu. Pri tome, ne zbog vas, nego pre svega zbog građana Srbije, jer ne bih volela ni jednog trenutka da pomisle da je sve u haosu, kako vi kažete, da je sve zgurano itd.Ono što je jako važno jeste da ste pomešali pojmove. Dakle, stečajni upravnik nije isto kao profesionalni upravnik u zgradama. Vi profesionalne upravnike posmatrate kao stečajne upravnike. Znači, ovde nije u pitanju nikakav biznis, niko neće zaraditi stotine miliona dinara, kao što ste vi kao stečajni upravnik. Ovde su profesionalni upravnici koji treba da nam pomognu da nam zgrade budu uređene.Pomešali ste u još jednoj stvari. Profesionalni upravnici, istina je, polažu ispit, kao što treba da polažu i stečajni upravnici, ali malo ozbiljniji ispit od onog jednog koji ste vi položili u jednom danu i postali stečajni upravnik. Dakle, to je velika razlika, pa bih molila da još jednom pogledate zakon, pa da onda komentarišete. Nema ovde nikakvih vila, zgrada, ni DIPOS-a, ni ničega u ovom zakonu. Nije bilo ni u članu 152, 153. i 154. Odnosilo se na porodice poginulih policajaca i ranjenih policajaca u ratnim dejstvima…(Saša Radulović: Kako možete Arsić** Uključio sam vam mikrofon, gospodine Raduloviću, da svi građani u Srbiji čuju kako ministru dobacujete da laže. Zbog toga sam vam uključio mikrofon, da svi građani čuju kako dobacujete, kako ste nevaspitani i kako ste nekorektni.Nastavite, gospođo ministar. Za ovo što sam ja rekla postoje dokazi, kao što postoje dokazi vezano za posao stečajnog upravnika, ali i sve ono što će biti uređeno ovim zakonom, ponavljam još jednom, nije stečajni upravnik, nego profesionalni upravnik. Potpuna razlika u odnosu na ono što ste vi radili i bogami ono što ste radili nalazi se očito na sudu, što nisam ni znala, i to je stvarno strašno.Drugo, govorite o partokratiji kažete – zašto Privredna komora Srbije, paradržavna institucija?Privredna komora Srbije je jedna ozbiljna institucija, i mi smo usvojili i zakon koji omogućava da Privredna komora Srbije, zajedno sa privrednicima stvara ambijent da se radi. Normalno je, valjda, da upravo tu se održe obuke. Sve ono što vi niste prošli kao stečajni upravnik, ovi profesionalni ovde za zgrade će morati da prođu i da dobiju licence da bi uopšte mogli da rade ovakav posao.Govorite takođe, u vašem zakonu, da je to naravno potpuno neprihvatljivo za vas, i to je vaša stvar, imate puno pravo da ne glasate ili da budete protiv, ali ne možete da govorite da će ovaj zakon dovesti do haosa među građanima Srbije, i zbog toga je moja obaveza da kažem, da ono što ste rekli nije tačno, i da vas zamolim da bar pogledate zakon, pošto u odnosu na sve što ste rekli, rekla bih da vi zakon niste ni čitali.Kada govorim o zaštićenim stanarima. Da, posao je trebao da se završi do 2000. godine. Neke Vlade ga nisu završile, mi, kao što sve završavamo, završićemo i ovaj posao koji se tiče odnosa između zaštićenih stanara i vlasnika stanova. Hvala.

poštovani narodni poslanici, poštovana ministarko, sa saradnicima, drago mi je što vas i u ovom mandatu vrlo često viđamo u ovom visokom domu, zajedno sa vašim saradnicima, što govori o vašem predanom radu. Kako vas, tako i vašeg ministarstva i Vlade, u celini.Moja malenkost neće govoriti o setu ovih zakona, jer ste to bolje učinili vi u uvodnom delu, bolje nego ja i naš naš predstavnik poslaničke grupe, koleginica Katarina Rakić.Dozvolite samo nekoliko rečenica da kažem o Zakonu o komunalnoj delatnosti. Ovaj zakon, kao i mnogi drugi ima svoje uporište u ekspozeu predsednika Vlade Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, kojeg je on prezentovao nama, narodnim poslanicima, a i građanima Republike Srbije, prilikom izbora Vlada Republike Srbije, 9. avgusta gospodnje 2016. godine.I da ne zaboravimo, dajem na znanje gospodo, vama narodni poslanici, a i građanima Srbije da je ekspoze predsednika Vlada Republike Srbije, Aleksandra Vučića najtransparentniji, najkonkretniji, najveći 260 strana i najbolji od svih prethodnih 73 ekspozea predsednika Vlada Republike Srbije, počevši od prvog ekspozea predsednika Vlade, moderne Srbije, Prote Matije Nenadovića 1805. godine do danas.Ujedno nas obaveštava dame i gospodo, da je ekspoze predsednika Vlade gospodina Aleksandra Vučića, citiram u jednom međunarodnom časopisu koji se nalazi „Si mago“ listi, to je prvi put u modernoj istoriji Srbije da je jedan ekspoze predsednika Vlade, citiram u tako jednom prestižnom međunarodnom časopisu.Na stranici 56 ekspozea piše, citiram u preciznoj raspodeli nadležnosti između republike i lokala koja mora da se pojednostavi i izoštri uspostavljanjem čvrstih granica dozvoljenog ponašanja, završen citat, a to se odnosi i na ovaj zakon o komunalnoj delatnosti. Vi koji ste ga pročitali vrlo dobro znate da je razgraničena nadležnost između lokala i republike.Gospodo narodni poslanici, tako to radi naš predsednik Vlade. Po sistemu retko viđenom u novijoj političkoj kulturi Srbije. Ja vam saopštavam taj sistem, a vi ga proverite svaki put kada uzimam reč. Taj sistem je napisano-izrečeno-ostvareno.Napisano kako vidite na stranici 86 ekspozea, izrečeno 9. avgusta, gospodnje 2016. godine u ovom visokom domu Narodne skupštine Republike Srbije i ostvareno, evo gospodo vama na klupama danas. Ti zakoni zaista stoje.Gospodo narodni poslanici, ovaj predlog zakona je veoma važan za dalji ekonomski, privredni i ukupni društveni napredak našeg društva. Zato je njegovo usaglašavanje sa nekim odredbama zakonodavstva EU izuzetno važno. On ima izuzetno važnost između ostalog i zbog toga što se Vlada Republike Srbije odlučila i većina građana Republike Srbije i poslanika u ovom visokom domu za modernizaciju Republike Srbije i ovi zakoni danas čine sastavni deo modernizacije Republike Srbije.Neću Srbije.Neću mnogo o njemu govoriti, ali ću pokušati odgovoriti nekim narodnim poslanicima koji su danas izneli određene primedbe. Jedna od primedbi jeste bila jednog narodnog poslanika poslanika koji je predsednik jedne minorne političke grupe, a poznat je po tome što je silazio kroz odžak u ovaj visoki dom i iz potkrovlja ovog visokog doma pretio RIK-u i pošto čitavo i pošto čitavo jutro, kako vidite i dan je zagovarao ekonomski nacionalizam, poznat je po tome što je 2004. godine za vreme pogroma na KiM sakrio se u jednu biblioteku i kao miš između knjiga tako dočekao taj pogrom.Građani me pitaju zašto uvek neistine priča kako ste videli danas, zašto lupeta kažu? Pošto je profesor srpskog jezika i književnosti, ja sam im odgovorio da je izmislio osmi padež lupetiv.Poštovane dame i gospodo, dozvolite da kažem na primedbu, pošto je rekao da nije bio na javnoj raspravi, iako je gospođa ministarka to opovrgla, dozvolite samo da nekoliko subjekata kažem, da navedem ko je sve raspravljao o ovom zakonu. Pored ostalih, predstavnici resornih ministarstava, i to četiri ministarstva. Primedbu Primedbu je izneo predstavnik jedne minorne političke grupe, pa verujem da je pročitao ovaj zakon ili se pravi da nije pročitao, ne znam o čemu se radi. Dalje, predstavnici lokalnih samouprava, predstavnici sindikata zaposlenih u komunalnim delatnostima, Privredna komora Srbije, Stalna konferencija gradova i opština i Republička komunalna inspekcija koja je izuzetno ulogu odigrala povodom koncepcije ovog zakona.Nemojte se čuditi, gospođo ministarka, što su vas neki predstavnici političkih stranaka u ovom visokom domu vas i predsedavajućeg izvređali. To dolazi od jednog bivšeg premijera, na žalost i ministra, koji je poznat samo po dve stvari građanima Srbije, u prvom redu zbog toga što je uzeo nezakonito iz budžeta Republike Srbije 530.000 evra za subvencije, a samo zato što je kalemio vinovu lozu na travu i drugo što je vakcinisao kokoške u selu Pukovac i pravio vakcinu od jogurta i vode. Kokoške su uginule, on je uzeo pare i

Revizorske komisije ovde u Beogradu. Predstavnici bivšeg režima su tzv. đubretskoj mafiji u Beogradu za vreme svog vladanja oštetili budžet za 319.000 dinara

našu prošlost, budućnost naše dece, a nas krive, našu sadašnjost, a da su ostali na vlasti samo godinu dana, pošto je 78 dana ostalo do bankrota, uništili bi naše korene. Hvala lepo. Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo, po Poslovniku. član 104. koji daje pravo na repliku kada se pomene poslanička grupa, član 106. koji kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres i član 107. koji se tiče dostojanstva Narodne skupštine i propisuje kakvim bi tonom i jezikom kolege trebale da se obraćaju jedni drugima.Vi opomenete uvaženog prethodnog govornika, da malo povede računa o Poslovniku kada diskutuje o svojim temama. Međutim, hteo bih i da mu se zahvalim ovom prilikom, jer zaista je zadovoljstvo slušati gospodina Atlagića kako

kriminalno što nije dozvoljeno da se predlažu amandmani iz sledećeg razloga. Stav 4. kaže: „ukoliko lice iz stavova 2. i 3. ovog člana ne organizuje održavanje u skladu sa ovim zakonom, nadležni organ jedinice lokalne samouprave poveriće posao održavanja zgrade organizaciji itd.“Kada itd.“Kada govorimo o jedinici lokalne samouprave, po Zakonu o glavnom gradu jedinica lokalne samouprave je grad Beograd i u čitavom ovog zakonu, ako se ne varam, opština se samo javlja u članu 131.Ovde 131.Ovde se postavlja pitanje da li će se kompletno ovo o čemu ste govorili danas, o čemu se vodi rasprava, opet se sve svesti samo na grad Beograd, jer, kao što znamo, u prethodnom periodu je svake godine kako se režim menjao sve više ingerencija grad preuzimao od opština. Trenutno mi imamo situaciju da opštine imaju ingerencije nekada mesne zajednice, a mesne zajednice postoje samo na papiru.Stoga član 161. kaže – jedinica lokalne samouprave može doneti odluku kojom predviđa bespovratno sufinansiranje aktivnosti na investiciono održavanje, u kom slučaju jedinica lokalne samouprave obezbeđuje sredstva u budžetu za učešće u projektima finansiranja ovih aktivnosti i donosi odluku kojom propisuje postupak dodele sredstava, procenat učešća i uslove pod kojima jedinica lokalne samouprave učestvuje u finansiranju ovih aktivnosti.Šta je ovde što ne valja? ne valja? Imate situaciju i ranije, a i sada nije rešeno ovim zakonom, ovde je moralo da se donese, a u gradu ne postoji takva odluka, morala je da se donese određena odluka. Ako je grad Beograd jedinica lokalne samouprave, onda ne može da se dozvoli gradonačelniku, kao što je išao Siniša Mali i obećava samo deo fasada koje će grad potpuno obnoviti zato što je tako neko doneo odluku, zapravo selektivno, a da s druge strane, drugi građani moraju sami da sakupe sredstva i da održavaju svoju zgradu. Ili, ako govorimo o tome, onda je grad trebao doneti odluku da za sve zgrade važi jedno isto pravilo, a to je 30%, 40%, 50%, u zavisnosti koliko ima sredstava u budžetu grada Beograda, a da ostalo sakupe stanari zgrade. Daću vam primer da su stanari i te kako

i na konkurs se javilo 166 zgrada. Na žalost, oni su izdvojili sredstva samo za osam i to nije dobro. Svih 166 je bilo spremno da učestvuje za 70%, je onda opština s jedne strane napravila diskriminaciju, jer osam zgrada je rešeno, a 158 drugih zgrada nije rešeno u najboljoj nameri. Negde su učestvovali sa 25%, negde sa 20%, negde sa 35%, ali mi sada imamo situaciju da su oduzete nadležnosti opštinama, da nemaju dovoljno finansijskih sredstava i u najboljoj nameri ako su i želeli da izađu u susret svim stanarima svih zgrada, znači 166 koje su se prijavile, oni su u tom momentu mogli da reše samo osam.S

a u 2018. godini biće rekonstruisano više od 200 fasada itd, a te fasade vezane su za ulice trg Republike prema Slaviji, Bulevar kralja Aleksandra prema Pravnom fakultetu, Kneza Miloša i Nemanjina ulica. ulica. Postavlja se pitanje da li jedinica lokalne samouprave grad Beograd samo poštuje građane u centru Beogradu ili je ona koja je nadležna za 17 opština, koliko ukupno ima pod ovom lokalnom samoupravom?S druge strane, da pričamo kako to ide u praksi. Pošto opštine nemaju nemaju tu ingerenciju da to sami rade, onda su oni u obavezi da se obrate gradskom stambenom, pa onda oni njima odgovore – uzmite od svih predsednika opština, članova veća da vidite kako to funkcioniše, a oni odgovore – mi nemamo sredstava, ako vi nađete sponzore ili sredstva, vi to rešavajte, tako da od tog ulepšavanja nema ništa, biće opet selektivno, biće za one u centru. Nemojte da zaboravite da je Beograd i Barajevo i Sopot i Surčin i Voždovac, onaj ruralni deo, kao i druge opštine koje pripadaju gradu Beogradu.Dalje, čl. 126. i 127. koji govore o pravima o obavezama građevinskog inspektora i njegovim dužnostima. Znači, tu nema ništa sporno. Šta je sporno? Sporno je da ste vi kao ministarka tražili da se popišu nelegalni objekti. Od 700 hiljada nelegalnih objekata tada, poslednja informacija koja je bila u javnosti, bilo je popisano svega negde oko 200 hiljada. Tada je rečeno - žalile su nam se sve opštine jedinice lokalne samouprave da imaju mali broj građevinskih inspektora. Nadam se da se tu slažemo. Šta ćete uraditi po tom pitanju? Da li ćete konačno početi da zapošljavate mlade, ambiciozne ljudi koji su završili fakultete, koji su sposobni da rade taj deo posla?Član 131. kaže protiv rešenja komunalnog inspektora jedinice lokalne samouprave može se izjaviti žalba opštinskom, odnosno gradskom veću. Čemu sada opštinskom veću? Kakve ima veze opštinsko veće ako govorimo o jedinici lokalne samouprave? Šta može da uradi član opštinskog veća? Da primi, da sasluša i da nekome preda papir. Govorimo o ingerencijama. Ne možete spajati babe i žabe, negde da vam je jedinica lokalne samouprave gde je u osnovi zakona član 60, a da onda u nekom narednom članu kažete – ne, može da to radi neko drugi.Pošto se puno govorilo o zadužbinarima i ovim zaštićenim stanarima, ja ću se samo držati člana 141, o iseljenju. U zakonu se ne kaže šta ako zadužbinar podnese zahtev za iseljenje korisniku, a korisnik lokalne samouprave u ovom trenutku nema da dodeli stan. Vi ste govorili o projektu od 10 godina i sada rešavamo problem ljudi koji je nastao pre 70 godina. Isto tako pitam, što ne rešavate problem koji nastao na primer od 1997. i 2000. godine, kada je nestalo preko 700 stanova na nivou Grada Beograda?

Onda mu ponude 76 kvadrata u Barajevu, ili u Padinskoj Skeli, ili u Krnjači, ne znam već gde. To niste regulisali zakonom.Još jedna krucijalna stvar. U zakonu piše do 86 kvadrata. Ja zaista ne znam, mislim da ima oko dve-tri hiljade tih stanara sada i stanova koji su ostali, ne znam tačnu brojku, ali šta ukoliko i da li ima neko ko ima više od 86 kvadrata? Zašto onda određivati da moraju po tržišnoj vrednosti više od 86 kvadrata? Nisu oni nasilno uzeli, to je neko davno njima dodelio. I sami ste rekli - u zakonu kaže kad govorimo pre 60, 70 godina.Ono

kaže – nadležnost profesionalnog upravnika je da prima prijave kvarova ili drugih problema, nepoštovanja kućnog reda, buka i drugi štetni uticaji u zgradi, svakim danom u nedeljnom periodu od 00,00 do 24,00 Onda kaže stav 3. – na osnovu primljene prijave iz tačke 2. ovog stava, obaveštava nadležni organ o problemu, odnosno zahteva preduzimanje odgovarajućih mera nadležnog organa.Hajdemo sada opet praktično. Šta ako u jednoj zgradi ima samo jedan koji je mentalno zaostao ili ima neki namerno problem sa komšijom i zove ga u dva - tri ujutru, buka, šta god? Znači, to je zaista smešno da se u zakonu stavi da neko radi od 00,00 do 24,00 časova. Vi možete mahati rukama, ali to je zaista smešno. Onda, kažete da istog momenta on treba da obavesti nadležni organ. Da li će u tri ujutru upravnik obavestiti Grad Beograd o problemu da je crkla sijalica u zgradi? Hvala.

da krenemo od zaštićenih stanara. Ja razumem da vi posmatrate tu sad samo jednu stranu, a to su zaštićeni stanari, ali obaveza države i Vlade jeste da posmatra i jednu i drugu stranu, i vlasnike stanova i zaštićene stanare. Svi se slažemo, desilo se nekada, ali sada je mogućnost i način da to jednom zauvek rešimo. Dakle, dali smo rok od 10 godina, dali smo mogućnost da se nađe adekvatan stan, tačno su propisani kriterijumi za tako nešto i to piše u članu 90, da sad ne čitam ovde koji su to kriterijumi. To svakako neće značiti na konkretnom primeru, kako vi kažete, da će neko iz centra, recimo sa Terazija, da ode u Ovču, ili kako ste već rekli. Svakako će se voditi računa o tome, ali to takođe ne znači da će dobiti stan u samom centru na Terazijama.Dakle, postoje neki kriterijumi koji će usloviti to kako će lokalna samouprava, recimo u ovom slučaju Grad Beograd koji ima najviše takvih zaštićenih stanara, ukupno ih je 1.490, a Beograd ih ima npr. 1.100 znači, Grad Beograd će napraviti program, dužan je da napravi plan i program i da se to lepo usvoji na Skupštini grada i da krene polako da rešava ta pitanja.Drugo, kada ovde pominjete oko toga da li jedinice lokalne samouprave, da li je Grad Beograd, prvo, vi znate da jedinica lokalne samouprave jeste i opština i grad itd. Kada govorimo konkretno o Gradu Beogradu, Grad Beograd je to uredio svojim statutom. Naravno da on može da poveri neke delatnosti i opštinama, ali je Grad Beograd taj koji će, npr. u prinudne uprave, biti taj koji će, ako ne poveri taj posao, svakako jedinicama jedinicama tipa Voždovac, Stari Grad, itd. eventualno dodeliti prinudne upravnike, ukoliko npr. za tim bude postojala potreba.Znači, stvar je grada i statuta kako će da uredi svoje odnose. To može nama da se sviđa ili ne sviđa, ali onda morate da budete deo Skupštine grada i da utičete na neku drugačiju vrstu odluke. Skupština Grada Beograda je smatrala, odnosno donoseći statut je smatrao da ovo radi na najbolji mogući način, jer će tako jednostavno da reši ozbiljne i goruće probleme koji svakako postoje u gradu, a koji se polako iz dana u dan rešavaju.Jedna glavna poruka iz svega jeste da niko neće ostati bez stana, odnosno bez krova nad glavom. Mislim da je to važno da se kaže još jedanputa, prosto da neko ne bi mislio da će zaštićeni stanari ostati bez stanova, da vlasnici stanova neće dobiti svoje stanove, ili da će neko kroz delovanje upravnika itd. takođe imati, ono što smo imali prepodne u raspravi, prinudne izvršitelje. Znači, toga nema. Hvala. Zahvaljujem.Po Poslovniku, reč ima narodna poslanica Nataša Jovanović. Izvolite. jer i vi ste upoznati, gospodine potpredsedniče, a i pored vas je i zamenik sekretara, da jednostavno nije istina ovo što govori gospođa Mihajlović.(Aleksandar Martinović: To je već bilo.)Gospodine Martinoviću, budite samo malo strpljivi i čućete i vi o čemu se radi, pošto ste i vi učesnik ove zavere, ako tako mogu da je nazovem. Podsetiću vas da to tako ranije nije bilo, ali vi ste se sada izveštili u tim nekim skupštinskimposlovničkim manipulacijama, što mislim da je krajnje nekorektno i nije dobro, a jednog dana će to da vam se obije o glavu.Naime, gospođo Mihajlović, radi se o tome da smo mi podneli 29 amandmana na Zakon o stanovanju, jer imamo velike primedbe, a gospodin Damjanović je govorio o nekima. Nemate ih zato što je skupštinska većina odlučila 4. decembra da vaš zahtev, zahtev Vlade Republike Srbije da se zakon nađe po hitnom postupku, ne bude izglasan po hitnom postupku. Mi smo u pokušaju da to uradimo jer nismo bili o tome obavešteni, jer ranije je, a toga se vrlo dobro seća gospodin Martinović, Skupština, odnosno poslanička grupa uvek dobijala u pisanoj formi da Narodna skupština nije prihvatila Vladin zahtev da se neki zakon nađe po hitnom postupku, što ste vi sada prestali prestali da radite, nego eto, kao što sada ne znamo ni do kada se radi, ni kako, ni šta, ni kada će da bude Kolegijum Narodne skupštine, koji će se zakoni naći na dnevnom redu.Tako da, desilo se, gospođo Mihajlović, a velike zamerke imamo. Gospođa Radeta, poslanik SRS, koja je jedna od, ja bih slobodno rekla, boljih pravnika kada je u pitanju ova oblast, uradila, kao i mi drugi poslanici, mnogobrojne amandmane. Eto, to je razlog zbog čega se nisu našli u Skupštinskoj proceduri. da nisam u ovom trenutku prekršio član Poslovnika na koji ste ukazali.Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.)Pravo na repliku, narodni poslanik Miljan Damjanović. Izvolite.MILjAN niste odgovorili na dve-tri ključne stvari, ajmo da ponovimo. Prvo, ni jednog trenutka niti sam bilo koga branio, ni jednu ni drugu stranu, nego sam govorio o manjkavosti, šta ako i da li grad Beograd, pošto govorimo o 1.100 takvih slučajeva, za deset godina ima strategiju da napravi stanove i zgrade koje će moći da tim ljudima omogući sutra da izvrše otkup?Druga stvar, govorio sam o građevinskim inspektorima. Niste mi odgovorili. Vrlo je bitno. Non-stop govorimo o tome da da imamo puno mladih koji odlaze, fakultetski obrazovanih, koji su spremni da grizu, a i te kako dobro znate da su i te kako potrebni za ove poslove, jer ne mogu da postignu, vrlo ih je malo.

jer ovaj to zakon omogućuje, da li je tako ili nije, da ide Beogradom i da kaže – ovih 200 fasada mi rešavamo, vi ne plaćate ništa, a za ostale ćemo videti kako se budemo dogovarali? Zato što negde imamo slučaj da građani, stanari, nisu dali ni 1% za popravku svoji fasada, s druge strane imamo da su davali 30-35%.To je ugnjetavanje onih koji poštuju zakon ove zemlje i koji žele da pomognu. Znači, apsolutna diskriminacija ljudi koji plaćaju. To je kao, pošto ste resorni ministar, kada govorimo o diskriminaciji, kao kada non-stop zahtevate da se sruši objekat u Surčinu na Ledinama, a s druge strane vikendice Tomislava Nikolića, koje, apsolutno sva javnost je upoznata, ne želite da srušite i koje se vode na njegove sinove. Jedna se vodi na Branislava, koja je na tri parcele, a druga na mlađeg sina koji je na jednoj parceli. Ja razumem da je gospodin Stojmirović dobro oblikovao Tomislava Nikolića možda u ovom naučnom delu, ali nisam znao da… **Veroljub ima ministarka dr Zorana Mihajlović. Izvolite. **Zorana Mihajlović** Ja zaista ne znam zašto bi bio problem da i lokalne samouprave, gradovi i država pomognu u sređivanju fasada. Ja mislim da to samo svi možemo da pozdravimo i da podržimo. Da li je tako?Ovaj zakon, ništa niko ne radi svojevoljno. Postoje određene, vi ste pomenuli jednu opštinu i javni poziv i veliki broj stambenih jedinica praktično predstavnika koji su se javili da se fasada uredi. Ono što je bila suština u tome, pošto sam ja tražila informaciju, videćemo do detalja, jeste da se gledalo šta je najurgentnije ili najhitnije. u odnosu sada, recimo, na usvajanje ovakvog jednog zakona, mi ćemo imati situaciju da hitnim radovima mora da se bavi jedinica lokalne samouprave, odnosno grad, a oni podrazumevaju i one fasade gde zaista postoje ozbiljni problemi.Kada govorite o građevinskim inspektorima, mi imamo zabranu zapošljavanja, to je tačno, ali postoje zaista gradovi u Srbiji koji imaju jednog i imali smo čak dva grada koji nije imao nijednog građevinskog inspektora. To smo u međuvremenu rešili. Moje mišljenje je da treba da ih ima više i potpuno sam saglasna, kao što Zakonom o ozakonjenju smo omogućili da se na samom sprovođenju zakona zaposle ljudi na određeno vreme sa Nacionalne službe za zapošljavanje, dakle, ne ni na jedan drugi način, tako verujem da u narednom periodu, ako hoćemo stvarno da implementiramo sve zakone i da stvarno imamo rezultate zakona, mi moramo da imamo mnogo više ljudi u inspekcijama, pa i građevinskoj inspekciji.Kada pominjete, inače, objekat na Ledinama, onda da, to je bilo i vaše poslaničko pitanje i vi ste dobili odgovor od Ministarstva, ali samo radi javnosti da se zna, Zakon o ozakonjenju, pošto tu ima dosta licemerja, možda čak, da se ne naljutite, i vaše političke partije, Zakon o ozakonjenju je pre svega napravljen upravo da pomogne onim ljudima koji su dolazili iz drugih krajeva tadašnje Jugoslavije, u trenucima koji jesu bili jako teški, i nastanjivali se u određenim delovima naše zemlje u okolini Beograda da im pomogne da mogu da ozakone svoje objekte, svoje kuće koje su gradili, zbog toga što oni drugog doma nemaju.Ali, objekat koji vi pominjete, koji je građevinski inspektor s Novog Beograda dao rešenje o rušenju, je objekat koji je počeo da se gradi nakon donošenja zakona, znači nakon novembra 2015. godine. Samo da napravimo razliku, da ne stavljamo neke stvari u isti koš, pošto po nekim raznim izjavama se pojavljuje kako Ministarstvo hoće, pod znacima navoda, da ne zvuči sada ovo ružno što ću reći, „jadnim ljudima koji su došli da ruši objekte“. Ne, naprotiv, mi njima hoćemo da ozakonimo objekte, ali oni koji su gradili posle novembra 2015. godine ne mogu da ozakone svoje objekte nakon donošenja Zakona o ozakonjenju. Samo malo objašnjenje, vezano za vašu rečenicu

Poštovane koleginice i kolege, ne mogu da razumem mladog kolegu Miljana Damjanovića, za koga sam i ja smatrao da je zbilja jedan mladi čovek koji će se dokazati u svom poslu, da nema nikakvih drugih problema u životu, osim Tomislava Nikolića kao mog studenta. Ako je SRS, radikalima i mladom kolegi Miljanu najveća muka to što Tomislav Nikolić više nije njihov predsednik, mislim da u predsedništvu postoji i neka služba zamenik predsednika, pretpostavljam da postoji neka služba za pritužbe, žalbe, jadikovke itd, pa neka odu tamo da se žale.Tomislav Nikolić jeste polagao kod mene ispit i on je svojim znanjem pokazao da zaslužuje ocenu koju je dobio. Tomislav Nikolić je bio koautor sa mnom na jednom radu i ja to ne krijem i to je u redu. Ali, SRS je Tomislava Nikolića promovisala na sajmu knjiga.

ta nije zadnja, ta je prva, pretpostavljam, za vas. Ta je prva za vas.Ali, ako ste već pripremali Tomislava Nikolića, s obzirom na ovoliko knjiga, za kandidata za Nobelovu nagradu, ja vam želim da to uspete, ali nemojte da se hvatate stalno za to što je čovek polagao kod mene ispit i položio ispit. Pa mnogo vas iz SRS je polagalo kod mene i položilo,

dodatno postavite pitanja.Sada ću iskoristiti svoje pravo iz člana 104. stav 3. i nastaviti dalje sa radom, obzirom da smo se previše udaljili od onoga što jeste tačka dnevnog reda i dajem reč sledećem govorniku.Reč ima narodni poslanik Marko Gavrilović. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo poslanici, poštovana ministarko i gosti, ako se osvrnemo na period od 2000. do 2012. godine, čega možemo da se prisetimo? Možemo da se prisetimo lošeg stanja u privredi, velike nezaposlenosti do 25%, loših privatizacija još mnogih drugih problema u ovoj zemlji, koje ne bih sada da pominjem i da otvaram neke druge replike.Takođe, replike.Takođe, ne smemo to nikada da zaboravimo i moramo uvek da se sećamo toga što se desilo u tom periodu, da bi sprečili i da se to ponovo ne dogodi. U tom periodu kada ste pokušavali da odete na neki put iz ove zemlje, avionom niste mogli jer se letelo na dve-tri čarter destinacije do Crne Gore i do nekih okolnih glavnih gradova bivših republika stare Jugoslavije. Ako ste hteli negde da odete sa železnicom, voz bi se pokvario negde usput. Na kraju, ostalo vam je da krenete kolima, ali usput bi negde udarili u neku udarnu rupu, došlo bi do nekog defekta i tu bi se završilo vaše putovanje. E, to je bila Srbija u periodu od 2000. do 2012. godine

i kada je Aleksandar Vučić doveo strateškog partnera „Er Srbiji“ – „Etihada“, šta smo dobili?Dobili smo da je „Er Srbija“ ima novu flotu basovih aviona, da danas godišnje ima pet miliona putnika, da putuje prema 57 destinacija u svetu, da imamo direktan let za Njujork i da će se uskoro let prema Kini dogovoriti, i nadam se biti realizovan. Kakvo je pre bilo stanje 2012. godine u državi, takvo je bilo i na aerodromu? Danas je to potpuno druga situacija. Imamo Aerodrom „Nikola Tesla“ koji se sada ubraja u aerodrome koji su lideri u regionu. Većina tranzitnog saobraćaja robnog prelazi preko našeg aerodroma, a i putničkog.Takođe, imamo terminale nove urađene koji mogu da prime i najveće avione. Dalje ulaganje u ovaj aerodrom će ovaj zakon novi omogućiti. Što se tiče aerodroma tu možemo da kažemo da će ovaj zakon doprineti da se ulaganja ostvare na aerodromu u Nišu, a i ovaj novi aerodrom na Zlatiboru.Energiju koju je uložio Aleksandar Vučić sa Vladom u vazdušni saobraćaj, takođe je uložio i u drumski saobraćaj i drumsku infrastrukturu, gde je imao veliku pomoć ministarke. Ulaganjem u infrastrukturu završili smo Koridore prema Bugarskoj i završićemo Koridor prema Rumuniji, prema Grčkoj, i Koridor 11, prema zapadnom delu Srbije.Time ćemo Srbiju uvrstiti u jednu od najpoželjnijih zemalja u regionu za ulaganje i privući ćemo investitore, koji su naravno u proteklom periodu otvorili veliki broj firmi i zaposlili u Srbiji 120.000 radnika. Samom količinom tih radnih mesta, poveća će se standard u Republici, poveća će se potrošnja, doći će do rasta u privredi, do protoka robe, a poveća će se i standard građana. Ulaganjem u infrastrukturu vazdušnog saobraćaja i drumskog saobraćaja, novi investitori će doći, a postojeći će otvoriti nove pogone i do 2020. godine se planira i zapošljavanje do 200.000 radnika.Vlada na čelu sa Aleksandrom Vučićem ima viziju da Srbija postane moderna i napredna zemlja, i da do 2022. i 2023. godine, budemo i članica punopravni član u Evropskoj zajednici. Nadam da će narod, kao što je ukazao poverenje i dao skoro dva miliona glasova, ove godine to učiniti na narednim izborima i omogućiti Srbiji i Aleksandru Vučiću i Vladi, da sve ovo što je zacrtala u ovom periodu ispuni i da još više od toga u narednom periodu učini i ispuni. Hvala.

ima narodni poslanik Ivan Manojlović. Izvolite.Molim vas, reč ima poslanik Ivan Manojlović. Poštovani gospodine predsedavajući, uvažena gospođo ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, evo, danas je pred nama ovde nekoliko zakona, neću reći važnih, jer za nas u SNS ne postoje zakoni važni ili oni manje važni, ali dobrih predloga zakona, tj. predloga zakona o izmenama i dopunama je, tj. koji se odnosi na komunalne delatnosti, je nešto na šta ću se ja ovom prilikom osvrnuti, a koji predstavlja zaista jedan logični nastavak na onaj važeći zakon do ovog trenutka, ako je, priznaćemo svi, bio prilično štur. Novi zakon razrađuje detalje, precizira međusobne odnose, prava i obaveze svih učesnika u vršenju komunalnih delatnosti.Danas smo eto u toku rasprave čuli potrebu pojedinih predstavnika da onda kada ih mi podsetimo na neki njihov minuli rad, da tada krenu da se odriču jednih drugih, ali u istom trenutku i da ih brane. Tačno je da su neki od njih po prvi put u ovom parlamentu ali moraju da znaju da to što su promenili odele i seli u ove klupe ne može da ih opravda za ono što su radili na lokalnom nivou.Takođe, podsetiću i na reči Teodora Husa koji je rekao – ko govori istinu, taj ima pravo da bude zaboravan. Sudeći po tome opozicija ovde i te kako nema prava da bude zaboravna, pa ću ne zbog njih, već zbog građana Srbije podsetiti samo na neke stvari tj. na neke činjenice koje su se dešavale na lokalnom nivou u Trsteniku, a koje se i te kako tiču i odnose na ovaj Zakon o komunalnim delatnostima.Evo,

2008. ondašnja vlast postavila je direktora koji je vrlo brzo nakon početka njegovog mandata tj. nakon njegovog postavljenja bio uhapšen i to zbog zloupotreba službenog položaja, to je zbog malverzacija, a prilikom čišćenja akumulacionog

Tada ta ista bivša vlast zapošljava drugog direktora koji nakon određenog vremena takođe biva uhapšen jer je, zamislite, negde izgubio kamion smećar. Takođe, i zbog javne nabavke tj. zbog izbegavanja raspisivanja tendera javne nabavke za nabavku kamiona. Onda ta ista bivša vlast u javno komunalno preduzeće uvodi trećeg direktora koji je ostavio dug od 40 miliona dinara i pune fioke ne proknjiženih računa.Jedino računa.Jedino što je bilo zaista redovno u tom javnom komunalnom preduzeću za vreme te bivše vlasti bile su restrikcije vode, a koje su naravno kao i sve ostalo

i prema Direkciji za vode i svi porezi i doprinosi kao i isplata na osnovu tužbi radnika. Danas se rade projekti poput magistralnog cevovoda koji će vodu i odvesti u selo Počekovinu koje se takođe nalazi u opštini Trstenik.Želeo sam da kažem, da eto, upravo zbog ovakvih slučajeva, ali zbog izuzetnog značaja komunalnih delatnosti za život građana Srbije jasno je da je zatečene probleme potrebno što hitnije rešavati, ali na dobro osmišljen, na celovit način, na dugoročno održivim osnovama što smatram da ovaj predlog zakona o izmenama i dopunama zakona i predviđa. Hvala puno.